Sada ćemo krenuti na današnje točke dnevnog reda, dakle kao što sam najavio provest ćemo i kao što smo se složili provest ćemo objedinjenu raspravu o dva zakona, to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru,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 Zahvaljujem. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta radi konzultacija. Naime, mi ćemo sada govoriti objedinjeno o 2 zakona, Zakon o sudskom registru i Zakon o trgovačkim društvima koji se tiču novih pravila spajanja, podjele i preko, preoblikovanja u prekograničnim situacijama, međutim, ako mi kao HS ne možemo tražiti očitovanje i odgovornost Vlade za neke druge prekogranične aktivnosti o kojima je ovih dana pisao Financial Times, onda ne znam o čemu zapravo mi ovdje govorimo o čemu kao HS služimo. Naime, svjesni ste vi da je jedan ugledni tjednik objavio da je Vlada RH putem svog ministra vanjskih poslova i putem veleposlanika u Njemačkoj intervenirala i radila pritisak na Allianz da putem svoje tvrtke u RH kupi udjele u Fortenovi. Takva optužba, doista, ne samo da sramoti hrvatsku državu jer pokazuje da uopće nismo država, nego nečija palanka i to palanka vlade Andreja Plenkovića, nego pokazuje da možda imamo i zarobljene institucije, primjerice, HANFA-u koja je djelovala po naputku, a ne u skladu sa svojim službenim ovlastima i odgovornostima. Ovo je ujedno prilika da se prisjetio da je zakon o Agrokoru jedna od najvećih sramota HS-a, da ne kažem jedna udružena kriminalna aktivnost u kojem je, pod izlikom spašavanja jedne kompanije provedena otimačina pod okriljem Vlade. Sve je to potrebo preispitati, a sve odgovorne sankcionirati, ali pritom mislim da bi prvo trebalo sankcionirati kompletnu vladajuću strukturu koja je bez kriterija, bez promišljanja, bez integriteta dizala ruke ne propitujući za što se uopće glasuje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Stanka je odobrena. Sada će stanku obrazložiti kolega Bernardić, izvolite. **Bernardić, Davor (Socijaldemokrati)** Poštovani predsjedniče Sabora, tražimo stanku zbog rupe koju sadrži ovaj zakon, dakle nije tajna da Hrvatska ima lošu poslovnu klimu zbog spore, neefikasne države, ali i zbog malignih poduzetnika koji ostaju dužni, onda otvaraju nove tvrtke, a korumpirano i sporo pravosuđe im ne može ništa. ništa. EU, naravno pokušava na sve različite načine zaštititi svoje poduzetnike od takvih malignih poduzetnika, pa i od sumnjivih stranih ulagača jer tamo se npr. ne može dogoditi da preko noći sumnjivi arapski tajkun kupi Fortenovu, a da o tome država ništa ne zna. Zato je dobro, kad već sama Vlada RH ne zna što da radi u ovom konkretnom slučaju, EU zna i zato je dobro da bi upravo danas dolazite ovdje prepisujući EU direktive, ali nije dobro da ostavljate rupu u zakonu. Rupa u zakonu kaže, u čl. 4, novim čl. 62a, da se ograničava pravo da tvrtke otvaraju oni poduzetnici koji su dužni prema državi, imaju nepodmirena javna davanja, ali ne i prokuristi, a vrlo često znamo u praksi da su prokuristi zapravo u praksi često i stvarni upravljači, ali i često vlasnici tvrtke. To je zapravo jedan bijeg od stvarnosti, kao što je bijeg od stvarnosti ono što ovih dana Vlada zove pozitivnim gospodarskim rezultatima, a čitav je niz ozbiljnih indikatora da gospodarstvo usporava. Primjerice, grad Zagreb koji bi trebao vuči cijelu Hrvatsku uprihoduje 4 puta manje komunalnog doprinosa nego 2008. g. Taj komunalni doprinos novi gradonačelnik nažalost troši nenamjenski, krpa rupe u proračunu, dok s druge strane, realizacija vrtića na 11%, prometa na 45%, infrastruktura se gotovo uopće ne obnavlja, a poduzetnici ne mogu dobiti svoje ugovore, ne mogu dobiti svoje suglasnosti, ne mogu dobiti svoje dozvole, investicijska klima u gradu Zagrebu je nikad lošija i nije ni čudo da je zbog toga i Mate Rimac odustao od gradskog projekta ispod Savskog mosta zajedno sa Gradom Zagrebom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Stanka je odobrena. Kolega Bajs, izvolite. U ime Kluba Fokus i Reformisti zatražio bi stanku od 10 minuta. Zakoni o kojima ćemo raspravljati govore zapravo o učinkovitosti i ubrzavanju sudskih postupaka. Ja ću naglasiti da ovog trenutku ono što bi htjeli vidjeti jeste briga Vlade i vlasti o pravosuđu u cjelini. Kad govorimo o tome, onda govorimo o stvaranju uvjeta na našim sudovima, kako trgovačkim, građanskim, tako i drugima, što se ne vidi u proračunu, ne povlače se sredstva EU i ne ulaže se dovoljno u njihove materijalne uvjete, a ono čemu svjedočimo jeste i vrlo loš materijalni status službenika i namještenika, ali i sudaca u pravosuđu. Znamo da je u tijeku i štrajk, ovog trenutka, naravno, ministar vodi pregovore, međutim, koliko smo vidjeli, nisu uspješni i sukladno tome, jedino kad ih pozove premijer, očekujemo da će se riješiti problem koji je nastao, a doveo je do toga da je pravosuđe paralizirano. Ono što bi htjeli da se uvjeti stvore, ne samo materijalni nego i za rad na sudovima, nego materijalni, za djelatnike i suce na sudovima. Vjerujem da će se naći rješenje jer ovo, ovako, ne može biti. A zbog čega je to bitno? Pa zbog toga što sporovi u Hrvatskoj traju, recimo, primjerice, na trgovačkom sudu gotovo 1000 dana. Dakle, ako želite nešto riješiti, kad govorimo već o trgovačkom sudu, možete očekivati da će prvostupanjski sud trajati 3 godine. Mislimo da je to apsolutno previše, da, kad govorimo o ovom slučaju, primjerice, o poduzetnicima, onda je vrlo bitno da spor bude riješen u kratkom postupku nije nijedan od poduzetnika neće ući u sporove zato što želi nego zato što mora, a ono što ne može očekivati je brzo rješavanje stvari. Ova dva zakona to neće riješiti, ali briga Vlade o uvjetima i u ovom slučaju, o plaćama, kako službenika i namještenika, tako i sudaca, je ključni element i naravno, očekujemo da Vlada i ministar to riješe u skoro vrijeme i da u konačnici, 505

da ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudskom registru i trgovačkim društvima predstavlja jednu klasičnu jel situaciju u saboru o kojoj se mislim ne treba previše govoriti riječ je o usuglašavanju, ali da naglasimo da u ovom trenutku ne možemo govoriti

firme bez da isplate plaće radnicima, otvaraju nove firme i to ne mislite očito niti sada riješiti, a da ne govorimo da sudjelujete aktivno u situaciji ucjenjivanja državnih službenika i namještenika u ovom trenutku kada ste tražili da se i dalje ispita zakonitost njihovog štrajka kada im niste dali ponudu povišice plaće i namjerno odgađate taj štrajk odnosno taj štrajk produžujete možda i zato što zapravo želite radnicima onemogućiti da prime svoje zaslužene plaće dok su bili u štrajku. Nigdje se o tome niti niste očitovali osim šta ste nahuškali DORH da traži još jednom provjeru zakonitosti štrajka državnih službenika i namještenika koji da nemaju reprezentativan sindikat, ali kad smo imali istu situaciju sa liječnicima koji su bili manjinska grupacija u svojem sustavu zdravstva i kada su tražili svoju reprezentativnost onda ste mimo svih zakona, vaša Vlada je dozvolila da se posebnim zakonom liječnicima omogući da imaju reprezentativni reprezentativni sindikat. Naravno da ovdje kod državnih službenika i namještenika koji rade za bijednih 600 do 700 eura …/Upadica: Hvala vam./… to očito nećete napraviti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Jakšić, izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba SDP-a da bismo još jedanput skrenuli pažnju na to da danas raspravljamo o dva zakona koja su zapravo najvećim dijelom usklađivanje sa europskim direktivama. I ono što moram reći u ime Kluba SDP-a da smatramo da to je dobar put jer sigurno je da će se neke stvari promijeniti onda i u našem pravosudnom sustavu. Iako bi u startu iskazali jednu malu skepsu jer koliko je dobro da se uključuje Porezna uprava toliko se isto postavlja pitanje znajući kao su neke stvari dosada funkcionirale da li će to u operativi ikada zaživjeti. No, ono što je ključna poruka koju bismo danas htjeli poslati da dobro je da mijenjamo zakone, dobro je da radimo na tome da se neke stvari ubrzaju i konačno promijene, a ne da svako malo imamo rasprave o percepciji o hrvatskom pravosuđu, ali isto tako mislimo da je danas najvažnije pitanje kako će završiti pregovori sa sindikatima, što nas čeka kroz plaće u pravosudnom sustavu jer ako tak kotač ne okrenemo u pozitivnom smjeru bojimo se da sve te izmjene zakona i usklađivanja s europskim direktivama bez ljudi neće značiti ništa i neće biti moguće napraviti iskorak na bolje koji u konačnici i građani Kolega Habijan, izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim također stanku ispred Kluba zastupnika HDZ-a kako bi još jednom naglasili vezano za ove izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima kako bi ih pohvalili ne samo u pogledu transponiranja ove direktive Europskog parlamenta i vijeća i ne samo u pogledu provedbene uredbe komisije koja dakle isto tako transponiramo u ovaj zakonski prijedlog već i zbog toga što su se i nizom nomotehničkih poboljšanja ovaj zakon definitivno ide u dobrom smjeru. Primjerice distinkcija, bolja distinkcija između razloga za ništetnost i pobojnost odluka nadzornog odbora, ali isto tako pojedine odredbe zakona koje na neki način će olakšati rad trgovačkih društva naših poduzetnika, smanjiti im troškove, već je ovdje o tome bilo riječi. I ne mogu se nikako složiti odnosno ne možemo se složiti da je riječ o kozmetičkim izmjenama. Što se tiče ovoga što smo imali prilike čuti prilikom traženja stanke kolega Bernardić je ovdje govorio o Članku 62a. Zakona o trgovačkim društvima i da neki način Vlada bila prisiljena transponirati tu direktivu i na taj način urediti zabranu osnivanja određenim osobama pravnim ili fizičkim koji imaju određena dugovanja. Međutim, to nije točno jer to uopće nije predmet direktive. Dakle, ovo što se radi u tom pogledu je na inicijativu same, samog ministarstva odnosno same Vlade. Što se tiče materijalnih uvjeta ja mislim da nije zgorega još jedanput napomenuti dosadašnja ulaganja u materijalnu infrastrukturu od 63 miliona eura u proteklih 6 godina. Isto tako ono što je najavljeno daljnje ulaganje od 333 miliona eura isto tako u infrastrukturu infrastrukturu dakle pravosudnu, ali isto tako kada govorimo o materijalnim pravima onda treba spomenuti dakle da smo već imali 3 kruga povećanja plaće zaposlenicima, pogotovo onim koji imaju najniža primanja, ali isto tako ono što je u najavi to je novi Zakon o plaćama dakle sudaca i pravosudnih dužnosnika. Hvala.

I sad na ovaj način kao što to i drugi koriste želim obrazložiti da sam u tom dijelu imao pravo. Riječ je o tome da je upravo Vlada ostavila rupu da se sumnjivci poput prokurista

ministar odnosno njegov glasnogovornik zastupnik HDZ-a ovdje je uvrijedio sve službenike i namještenike, njih 5.000 koji su danas u štrajku rekavši da je HDZ ulagao u nekoliko krugova dizao plaće, ulagao u sudstvo. Ti ljudi rade doslovno za 550 eura, najniža plaća prosječna 600-700 eura. Minimalna plaća u Sloveniji je 1.000 eura …/Upadica: Hvala povreda Poslovnika. Sada ćemo napraviti stanku do 10 sati,

Pozivam sada poštovanog ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu da predstavi tekstove, odnosno prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. nacrti prijedloga izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru kojim se utvrđuju pravila o prekograničnim preoblikovanjima, spajanjima i podjelama koja predstavljaju prekretnicu u poboljšanju funkcioniranja unutarnjeg tržišta tržišta EU za trovačka društva i poduzeća, te za njihovo ostvarivanje slobode poslovnog nastana koji predstavlja jedno od temeljnih načela prava Unije. Važna novina izmjena i dopuna Zakona o sudskom registru je i brisanje odredbi o dužnosti dostave izjave o nepodmirenom dugovanju vezanim uz poreze, doprinose i neto plaće koje su osnivači ili novi članovi društva do sad bili dužni priložiti uz prijavu za upis. Izjava o nepodmirenom dugovanju ovim zakonskim izmjenama zamjenjuju se potvrdom o stanju duga koja će se automatski razmjenjivati između Ministarstva financija, Porezne uprave i registarskog suda. Porezna će uprava registarskom sudu dostavljati podatke o dugovanjima koje osnivač ili novi član društva ima. Ovim zakonom se izričito propisuje da osnivači trgovačkih društava ne mogu biti osobe koje imaju dugovanja po osnovi poreza i doprinosa ili nisu isplatili neto plaće radnicima. Tom izmjenom ne samo da se rasterećuju poduzetnici već se osigurava da osobe koje duguju poreze ili druga davanja državi, te radnicima plaće ne mogu osnivati nove tvrtke. Dodatno ovim zakonskim promjenama uređuje se institut prekograničnih preoblikovanja i prekogranične podjele trgovačkih društava uz zadržavanje pravne osobnosti tih društava upisom u sudski registar nakon prekograničnog postupka. Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima implementiraju se materijalne odredbe direktive, a izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru implementiraju se procesne odredbe direktive. Osigurava se i primjena provedbene uredbe Komisije o utvrđivanju minimalnih zahtjeva za provedbu odredbi Direktive u pogledu utvrđivanja identiteta dioničara, prijenosa informacija i olakšavanja izvršavanja prava dioničara. Ovim se zakonskim izmjenama usklađuje definicija stope zakonske zatezne kamate sukladno postojećoj definiciji u Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Poštovane zastupnice i zastupnici ovim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru kvalitetnije se uređuju pravila o prekograničnim preoblikovanjima, spajanjima i podjelama trgovačkih društava i osigurava pravna sigurnost svih trgovačkih društava na unutarnjem tržištu EU. Propisivanjem obveze automatske provjere dugovanja osnivača ili novih članova društva osigurat će se da oni koji ne plaćaju poreze, ne plaćaju davanje ne isplaćuju plaće ne mogu osnovati nove tvrtke što svakako predstavlja značajan iskorak u odnosu na potpisivanje izjave o nepodmirenom dugovanju. Hvala na pažnji. Hvala ministru. Idemo sa replikama. Prvi na redu poštovani kolega Habijan, izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Mislim da ćemo se svi složiti kako je Zakon o trgovačkim društvima zapravo temeljni zakon kada govorimo o i osnivanju trgovačkih društva, reguliranju njegovih tijela, reguliranju, odnosno određivanju materije statusnih promjena. Ja sam već i uvodno kada sam tražio stanku da pohvaljujem što Vlada nije samo kod ovih izmjena i dopuna zakona išla za transponiranjem direktive i provedbe unutar Komisije već je na vlastitu inicijativu uredila određena područja upravo što ste vi posebno naglasili pitanje zabrana osnivanja trgovačkih društava od strane pravnih i fizičkih osoba koje imaju određenih dugovanja spram države ili prema Obzirom da su ako pogledamo period u zadnjih godinu dana ovo zapravo četvrte izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i ne mogu se složiti da se radi samo o kozmetičkim izmjenama, već su doista opširne. Da li će ministarstvo prilikom sljedećih izmjena i dopuna, odnosno da li razmišlja o tome da napravi jedan pročišćeni tekst čisto radi ja bih rekao lakšeg snalaženja u praksi. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle kao što ste i istaknuli bilo je u praksi određenih zlouporaba što se tiče Izjave o nepostojanju poreznog duga na osnovi poreza nepodmirenih dugovanja ili plaća radnika. I upravo smo iskoristili evo transponiranje ove direktive kako bi u Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o sudskom registru uveli dodatne kontrolne mehanizme kako bi se spriječila zlouporaba jer imali smo prije nekoliko mjeseci natpise oko mega direktora, dakle osobe koja je opetovano uz postojanje poreznog duga osnivala trgovačka društva. Vjerujem da sa ovim izmjenama će se to u budućnosti prevenirati, ali zaista evo postoji potreba i u Zakonu o trgovačkom društvu koji je jedan od najvažnijih propisa iz domene trgovačkog prava da se vidi postoji li mogućnost i potreba za izradu pročišćenog teksta, tako da evo ministarstvo će pristupiti tome u narednom razdoblju. **Jandroković, Gordan Gospodine ministre koji je smisao donositi zakone koje vaše strukture ne provode? Državno odvjetništvo iz Šibenika protivno zakonu i zdravoj logici nije zatražilo istražni zatvor za dvadesetogodišnjeg mladića iz Knina unatoč tomu što je skinuo hrvatsku zastavu i sa srbijanskim državljaninom putem društvenih mreža širio tu snimku i vrijeđao i hrvatsku državu i sve njezine građane. Kaže vaš DORH da nema zakonske podloge za istražni zatvor, zamislite da se ovakav sramotni čin dogodio u Francuskoj ili Poljskoj, bili bi uhićeni i počinitelji i državni odvjetnik koji ih je štitio. Sramotni čin tog mladića jest logična posljedica nekažnjavanja kaznenih djela Milorada Pupovca koji javno negira genocid u Srebrenici i potiče nacionalističku mržnju u kojoj ga pak podupire Plenković sa svojom nedoličnom bliskošću s velikosrpskim i antieuropskim snagama predvođenim Aleksandrom Vučićem. Imam pitanje za vas i molim konkretan odgovor, hoćete li pokrenuti stegovni postupak protiv državnog odvjetnika iz Šibenika? **Jandroković, Hvala lijepa uvažena zastupnice, dakle ja također osuđujem taj događaj koji se dogodio u Kninu, međutim radi se o postupanju nadležnih tijela, dakle prije svega policije, a kasnije i Državnog odvjetništva RH koja su neovisna u svome radu. Preispitivanje same odluke Državnog odvjetništva odnosno Općinskog državnog odvjetništva je u nadležnosti prije svega Državnog odvjetništva RH, tako da bi njima prepustio u skladu sa načelom trodiobe vlasti i neovisnošću Državnog odvjetništva nadzor nad postupanjem u tom predmetu, hvala. Nitko nije neovisan da krši zakon, ovo je sramotno što govorite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Vidović Krišto dobivate opomenu, to vam je jasno da se ponašate suprotno pravilima u HS. Kolega Mažar izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, nakon izmjena i dopuna zakona vezano za osnivanje trgovačkih društava i podružnica elektroničkim putem i vezano za osnivanje na daljinu, te lakšim osnivanjem podružnica evo danas pred nama su i nove izmjene i dopune koje idu prije svega u smjeru i slobode poslovnoga nastana, ali i zaštite prava radnika, vjerovnika i manjinskih članova društva. Moje pitanje je što ste rekli dakle olakšat ćemo poduzetnicima da oni ne moraju tražiti sve ono što su dosad morali prilikom osnivanja trgovačkih društava vezano za određene dugove ili dokazivanje da isti ne postoje, te se taj dio prebacuje na trgovačke sudove koji će automatski sa Ministarstvom financija i poreznom upravom dakle taj dio gledati umjesto poduzetnika, možete li reći na koji način će funkcionirati odnosno da li taj softver postoji i da li će se on tek raditi i da li je dakle spremno da poduzetnici više ne moraju nego da država odma automatski krene u taj dio umjesto njih? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče, dakle riječ je o nastavku digitalizacije pravosudnoga sustava koja ide zapravo u smjeru da se olakša, olakšaju određena postupanja, ali isto tako da ubrzaju određeni procesi prema samim poduzetnicima, što je pokrenuto i sa projektom e-osnivanje odnosno projektom Start. Ova izmjena i ovaj kontrolni mehanizam prije svega za državu, ali isto tako i olakšanje za poduzetnike će biti potpuno digitaliziran odnosno dakle sudski registar će biti povezan sa poreznom upravom, dakle sa platformom porezne uprave, tako da poduzetnik neće morati dostavljati izjavu o postojanju i nepostojanju duga, dakle po stupanju na snagu ovoga zakona, što očekujemo do kraja godine, će se povezat ta dva sustava, dakle već aktivno radimo na tome da kad zakon bude usvojen da odmah to profunkcionira, hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani ministre, u radu sa sudskim registrom sudjeluju i fizičke i pravne osobe pri čemu nerijetko prednjače fizičke osobe koje pokušavaju profitabilno djelovati i raditi na otvorenom tržištu Hrvatske i EU. Mnoge Mnoge osobe međutim nemaju mogućnost, niti sredstva angažirati profesionalnu pomoć, a same ne raspolažu stručnim znanjem koje bi im omogućilo efikasno i brzo rješavanje registarskih predmeta. je pitanje vama uvaženi ministre kako povećati razinu općeg povjerenja javnosti u pravosuđe i zakonodavstvo, a ujedno i minimalizirati rizik od neosnovano dugotrajnog i skupog vođenja postupaka? Hvala vam lijepa. **Jandroković, Hvala lijepa uvažena zastupnice, dakle i izmjene zakonodavnog okvira uobičajeno prate zapravo određene i edukacije, ne samo i što se tiče službenika i sudaca koji postupaju u određenim predmetima, nama kao ministarstvu svakako je i cilj promovirati sve ove stvari i ove mehanizme i alate koje donosimo kroz brojne propise. Naravno da svi skupa trebamo raditi na popravljanju same percepcije pravosuđa, ali isto tako i ulagati u educiranost ne samo službenika i sudaca i državnih odvjetnika nego također i samih građana, dakle mi ćemo u narednom razdoblju svakako kroz našu web stranicu koju smo pokrenuli sudovi.hr nastaviti promovirati sve ove aktivnosti koje imamo, dakle dio aktivnosti je propisan i Nacionalnim planom razvoja…/Govornik se Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre, hrvatska pamet gdje god dođe nudi rješenja i novitete, osim u Hrvatskoj. Dakle da li je nama potrebno određena europska direktiva i usklađivanje s njom, je li mi uopće znamo išta što u Hrvatskoj trebamo napraviti bez da nam dođe određena direktiva koju mi trebamo uskladiti, tako u konkretnom evo u ovom Zakonu o sudskom registru i trgovačkim društvima? Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, pa dakle ovdje je riječ o određenim izmjenama koje se odnose na prekogranični odnosno međunarodni karakter i zapravo i smisao je zakonodavstva na području EU da pokuša harmonizirati propise i zakonodavstva svih država članica EU i to čini kroz određene zakonodavne akte, među njima je i ova direktiva koju mi transponiramo u naš pravni poredak, a to će učiniti i sve druge države članice EU upravo iz razloga da se ujednači određeno postupanje u predmetima koje imaju prekogranični karakter, a također bih istaknuo da smo evo samostalno krenuli u ove izmjene koje se odnose na kontrolni mehanizam kako bi spriječili ovu zlouporabu izjave o postojanju odnosno nepostojanju poreznog duga, dakle to je nešto što je ministarstvo pripremilo i nevezano za ovu direktivu, hvala. **Spajić, Daniel (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani ministre, pred nama je preko 130 članaka, moje pitanje je vrlo jednostavno. Koliko sastanaka ste imali sa članovima radne skupine? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo ovaj, uvaženi zastupniče. Dosta neobično pitanje. Dakle radna skupina je aktivno radila na izmjeni ova dva zakona, ja se zahvaljujem svim članovima radne skupine, posebice predstavnicima akademske zajednice koji su radili na izradi ovoga zakonskoga prijedloga, mislim da je tu negdje bilo otprilike 7, 8 sastanaka radne skupine koja je zapravo ovaj, pripremala ovaj zakonski prijedlog. Prije svega, u pogledu transponiranja ove direktive, naravno, bili su i određeni sastanci koji su bili sa predstavnicima Ministarstva financija, Porezne uprave, oko uvrštavanja ovog dijela koji se odnosi na komunikaciju sudskog registra i Porezne uprave. Hvala. Katarina (RF)** Hvala. Ministre, tko će sprovoditi ove odluke? Sudovi su vam blokirani već 2 tjedna. Zašto odugovlačite s ponudom povišice plaća državnim namještenicima i službenicima koji imaju bijedne plaće. Pokušajte vi živjeti sa 600 eura mjesečno. Sucima ste dali povišicu samo nakon par dana bijelog štrajka. Zar vas nije sram da još tražite provjeru zakonske prihvatljivosti prihvatljivosti njihovog štrajka preko DORH-a nakon što je županijski sud odlučio da je štrajk zakonit. Sasvim je jasna problematika nereprezentativnih i reprezentativnih sindikata i da ovdje ljudi s pravom štrajkaju. Kada ćete im dati ponudu umjesto Powerpoint prezentacija koje ste im, koju ste im dali na sastanku jedinom kad ste ih primili? Znači dali, i da li mislite platiti dane u štrajku? Molim decentni odgovor. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle u posljednjih mjesec dana, mi smo imali, čini mi se, 4 ili 5 sastanaka sa predstavnicima sindikata državnih i lokalnih službenika, dakle samo u posljednjih mjesec dana. Ja moram istaknuti da, što se tiče koeficijenata službenika i namještenika u pravosuđu, dakle veći dio koeficijenata je povećan 2019. g., ono što nije povećano 2019., povećano je 2022. do određene kategorije povećan, povećani su koeficijenti 2023. g. Ovaj dodatak koji je Vlada pripremila i koji će donijeti na svojoj sjednici ovaj tjedan za određene kategorije službenika i namještenika koji imaju najmanje plaće, predstavlja povećanje od 18%, međutim, znači je činjenica da to i dalje nisu velike plaće, to su i dalje male plaće, na povećanju tih plaća treba raditi. Dakle mi nastavljamo sa izradom uredbi i prezentirali smo to u uredbu … .../Upadica: Hvala vam./... … što bi od Povreda Poslovnika, kolegice Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Povrijeđen je Poslovnik u čl. 238. Ministar ne odgovara na postavljeno pitanje, vrlo jasno sam vam postavila pitanje mislite li platiti dane u štrajku. Kolegice Peović, dobivate opomenu. Ministar je odgovorio onako kako je smatrao da može odgovoriti. Kolegice Orešković, izvolit, replika. Ministre, sjećate li se što sam vas pitala prošli put? Tema su također bile plaće djelatnika u pravosuđu. Što ste odgovorili? Da ćete sutradan riješiti stvar, stvar niste riješili. Vama je sustav pravosuđa pred kolapsom i to je vaša odgovornost. Postajete tragično nemoćan ministar, tragično nemoćan jer očito Andrej Plenković čeka da on pokaže kako je on glavni baja u ovoj državi. Upozoravala sam kada smo raspravljali o izvješću predsjednika Vrhovnog suda da u tom izvješću piše da je stanje u sustavu pravosuđa alarmantno, baš zbog .../nerazumljivo/... potplaćenosti i odljeva kadrova zapisničara i drugih službenika. Što je napravila vladajuća većina? Dakle, vi se sa sustavom pravosuđa namjerno sprdate i HDZ-u je u interesu da pravosuđe bude i ostane zadnja rupa na svirali, da građani budu nezadovoljni, da kažu da su svi suci korumpirani i da nemaju uslugu koju zapravo plaćaju kada plaćaju … .../Upadica: Hvala vam./... … poreze Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle mi smo povećanju plaća u državnoj upravi pristupili sveobuhvatno, ne samo za službenike i namještenike u pravosudnom sustavu, već i cjelokupnoj državnoj upravi. Ono što smo i prezentirali sindikatu, ovaj tjedan na sastanku je zapravo to povećanje u 2 koraka. Dakle prvi korak je ovo povećanje sada kroz ove dodatke koji za veći dio službenika i namještenika znači povećanje od 15 pa do 20%, drugi korak je donošenje uredbi na kojem radimo, dakle uredbe za državne uredbe za javne službe gdje će dodatno doći do povećanja plaća koje će kad to uredba stupi na snagu, početkom sljedeće godine predstavljati veliko povećanje i poboljšanje statusa, materijalnog statusa službenika i namještenika u pravosudnim tijelima. Dakle prezentirano je to da ide u 2 koraka, međutim, sindikat inzistira da to ide trenutno, ali, dakle na uredbama se radi, sindikat … .../Upadica: Hvala **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče, poštovani ministre. U ovim zakonodavnim izmjenama se dosta toga sad prenosi i na rad Porezne uprave i naravno da na prvu to apsolutno pozdravljamo jer znači da će se neke stvari ipak staviti pod kontrolu i da će doći do veće zaštite radnika, ali ono što mislimo da je ključno pitanje je da li postoji i ljudski i operativni kapacitet da Porezna uprava odgovori tome izazovu jer vidimo kako nam trenutno stvari idu u pravosuđu sa službenicima, znamo kako funkcionira Porezna uprava. Ovime dobivaju puno veću zadaću, ali ako neće funkcionirati na adekvatan način, moglo bi nam se pojavili novo usko grlo, a ne nažalost rješenje koje bi trebalo biti po tendenciji ovog zakona. Hvala lijepo. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle ovo rješenje koje je predviđeno ovim prijedlogom zakona je isključivo digitalno, dakle tu će se digitalnim putem razmjenjivati podaci Porezne uprave i sudskog registra, ali slažem se sa vama da pitanju plaća i zaposlenika odnosno službenika koji rade u Poreznoj upravi, treba pristupiti i razgovarati o tome i zato smo u svim razgovorima isticali da treba sveobuhvatno razgovarati o plaćama svih državnih i javnih službenika i zato ovaj dodatak koji je Vlada pripremila obuhvaća sve državne i javne službenike odnosno njih 220 od 240 tisuća. Kao što vam je poznato dakle na javnom savjetovanju je obavljen i Zakon o plaćama u državnim i javnim službama, nakon njega idu dvije uredbe. Dakle, to je po meni jedna velika promjena će se dogoditi nakon što zakon i uredbe budu donesene gdje će se zaista te male plaće popraviti i određeni materijali status …/Upadica: Hvala vam./… popraviti tim službenicima i namještenicima. **Jandroković, Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Ministre, dakle mi smo zaista godinama vidjeli u različitim medijima kad su bili natpisi o tome da netko osniva novu tvrtku, da je u staroj tvrtci ostavio dugove ne samo prema Poreznoj upravi nego i prema radnicima, prema zaposlenicima, neisplaćene plaće i sve ostalo. Godinama se pokušalo doći tome na kraj i da netko kad osniva novu da zaista ide bez nekakvih repova i da bude sigurnost. Sad ste se odlučili dakle zadnje rješenje je bilo da netko to svojoj izjavom, pa se pokazalo da, kao što se inače pokazuje da ljudi olako daju izjave i imate rješenje softvera, državni tajnik je danas odgovorio da je taj softver gotov, ali softver je samo dio rješenja. Dio rješenja moraju biti i sustav koji funkcioniraju, moraju biti zaposlenici koje ćete imati, moraju biti ljudi koji su adekvatno plaćeni.

a vjerujem tako da je i u svim je ulaganje u ljude, u uvjete rada, a isto tako i u digitalizaciju. To je ono zapravo što i mi činimo u Ministarstvu pravosuđa i to pokazuju određene brojke. Naravno ovaj ne ide sve preko noći i mi smo sa ovim dodatkom koji Vlada će izglasati ovaj tjedan, dakle popravili određeni materijalni status koji i dalje nije ali u nastavku kroz donošenje novoga zakona, kroz stupanje na snagu uredbi ide novo povećanje pogotovo za one službenike i namještenike koji su najmanje plaćeni. I tu tražimo i podršku i povjerenje svih sindikata pa tako i Sindikata državnih službenika koji zastupaju službenike i namještenike u pravosudnim tijelima. Hvala. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, pa RH je od 1. siječnja ove godine 2023. članica eurozone, članica Schengenskog prostora. I evo već sada nakon 6 mjeseci vidimo pozitivne učinke, pozitivne rezultate tog članstva kroz povećanje zaposlenosti, kroz povećanje prosječnih plaća, kroz povećanje BDP-a i sve ostale makroekonomske pokazatelje pozitivne. Da li nam možete nešto detaljnije reći koliko će promjene odnosno izmjene ovoga zakona na neki način pomoći u dodatnom poslovanju, olakšanju poslovanja naših trgovačkih društava, prije svega povećanju produktivnosti, ali isto tako zaštiti odnosno ostvarivanju prava radnika da se izjednače znači praktički sa pravima u EU. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Da, riječ je o direktivi kojoj ima za cilj olakšati poslovanje u prekograničnim uvjetima. Dakle, smisao ove direktive je da svim poduzetnicima koji koji u svom radu se susreću sa određenim prekograničnim elementom se olakša postupanje, interno postupanje prije svega kroz procese preoblikovanja, procese spajanja i podjela i tu je zapravo cilj i EU kao takve da se ujednači zakonodavstvo i da se zapravo svim poduzetnicima koji i u svom poslovanju izlaze izvan okvira svojih i granica svojih država se maksimalno olakša poslovanje. I to je ova direktiva ima za cilj i mi kao država članica EU vidimo zapravo i koristi od članstva, ali i implementaciju ove direktive. Hvala. **Jandroković, Evo, zahvaljujem. Ministre mi često imamo zakone koji se da tako kažem obračunavaju sa onima koji je li žele raditi u mutnome i onda u tom prenormiranju nekako onemogućimo posao ili ga učinimo i otežamo onima koji rade pošteno je li. Dakle, bore se kroz šumu propisa koji smo ih navodno htjeli zaštiti. Tako se čini dakle i u ovom zakonu sada u ovoj odluci o tome da se tvrtke ne mogu osnovati oni koji su imali dugove, nekako se čini oduzimamo ljudima pravo na pogrešku. Što s onima dakle koji rade pošteno jer oni koji rade maliciozno uvijek će naći načina da ovo zaobiđu, naći će nekog da otvori firmu na, na tuđe ime, a zapravo će oni poslovati po tome, ali što s onima koji rade pošteno koji recimo upadnu u stečaj jer im netko nije platio. Dakle, dakle u toj slučaju neće moći otvoriti firmu.

brojne administrativne prepreke koje su postojale za poduzetnike prije svega kod osnivanja trgovačkih društava, olakšati im samo osnivanje, digitalizirati to osnivanje. Međutim, u praksi se dogodilo da imamo određene zlouporabe. Jedna od tih zlouporaba je ta da se prilikom osnivanja trgovačkih društava podnosila izjava o nepostojanju poreznoga duga koja, koja je zapravo bila fiktivna, lažna bez obzira što je bila propisana kaznena odgovornost za potpisnika takve izjave. Ovim sada, a vidjeli smo da u praksi postoje situacije možda će se u nekom trenutku i nekome koji je nekim slučajem došao u neke probleme otežati. Tu smo kod stečaja stavili godinu dana rok nakon završetka stečaja kada neće biti više prepreka za osnivanje trgovačkih društava. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče sabora. Poštovani ministre nekako ova današnja rasprava uglavnom se vodi oko ukidanja izjave prilikom osnivanja novih tvrtki o postojanju poreznog duga i uvođenja ovog automatizma provjere. Svi koliko sam shvatio te odredbe izmjena podržavaju, međutim pojavljuje se koliko će to bit efikasno u provedbi. Ako sam vas dobro shvatio provedba je i zamišljena malte ne automatski odnosno digitalizacijom. E sad me zanima s obzirom da puno ovisi o digitalizaciji pravosudnog sustava koliko se u ovom trenutku ulaže energije, rada, truda i sredstava u proces digitalizacije pravosudnog sustava i kako ste vi sa tim procesom kao ministar zadovoljni?

dakle smisao je svih tih ulaganja u digitalizaciju da se od građana traži odnosno poduzetnika traži što manje papirologije, dokumenta itd., tako da i ovo će zapravo olakšati ne samo poduzetnicima nego i službenicima i sucima koji rade u registarskom sudu i koji rade u u poreznoj upravi i pregled same izjave o nepostojanju duga više neće bit potreban i utvrđivanje odgovornosti ako je ona lažna ili nije, tako da je zapravo digitalizacija nešto što pokušavamo ubrzano odraditi da maksimalno olakšamo postupanje i građanima, ali isto tako i službenicima i sucima, ali da razvijamo i određenu poduzetničku klimu, hvala. **Reiner, Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani g. ministre, iako pozdravljam zapravo implementaciju ove direktive u oba ova zakona mene zapravo brine kako funkcioniraju sad trgovački sudovi i sudski registar kad zaposlenici i službenici štrajkaju? Ako budu čekali Zakon o plaćama onda će se stvarno načekati jer koliko ja znam taj Zakon o plaćama se već govori, o njemu se govori još dok ste vi počeli svoju radnu karijeru i dok ste vjerojatno imali više kose na glavi, hvala lijepa.

vi dat svoj doprinos obzirom na vaš staž u državnoj službi, pa možete zapravo vidjeti koje koristi i benefite imamo od ovoga zakona, zakon predstavlja jednu novinu u upravljanju ljudskim potencijalima u javnoj i državnoj upravi, nakon njega idu dvije uredbe, dakle cilj nam je kolko je to moguće do kraja godine naravno donijeti zakon i pripremiti te dvije uredbe koje će, ponavljam to već nekoliko puta, zasigurno dovesti do toga da se dodatno još povećaju primanja dijelu službenika i namještenika, pogotovo onima koji nisu dovoljno plaćeni, hvala. Hvala lijepa, ovaj moram komentirati ovaj zanimalo bi me baš kakva bi bila reakcija da je na mjestu ministra Malenice jedna kolegica ministrica, a da je neki zastupnik komentirao njen izgled, ali dobro, očito su kriteriji prilično različiti i prilagođuju se trenucima. Mi ćemo sada pitati izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnici Kujundžić i Troskot, najprije poštovani zastupnik Kujundžić. Hvala predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege i poštovani ministre. U kontekstu implementacije ove direktive mi vas slobodno možemo dignuti na naša ramena i trčati po sabornici i vikati Hura!, međutim ne možemo vikati napokon jer napokon smo možda trebali vikati 2015., 2014. za ljude koji su sjedili tu gdje sjedite vi jer ovo odavno sramotno je da nemamo. Ono drugo što nam se otvara dakle sa implementacijom ovih direktiva je i ono što sam spomenuo u replici, dakle Hrvati gdje god dođu nude rješenja, Hrvati gdje god dođu čine razliku osim nas u Hrvatskoj, dakle nama ovdje da bismo uvidjeli određene nelogičnosti, da bismo uvidjeli određene sporosti u sustavima treba da bismo se pomaknuli sa mrtve točke netko od od gore napisati i poslati što bismo mi to trebali. Dakle mogu slobodno zaključit da nije bilo ove europske direktive pitanje je zapravo da li bismo mi napravili jednu stvar koja je odavno već suštinska potreba unutar sustava i nažalost ono za čime mogu izraziti žaljenje je što cijeli niz stvari koji nam ostaju u našoj Hrvatskoj i u praksi nisu sastavni dio evo jedne takve europske direktive, pa da ih napokon izmijenimo i implementiramo i da olakšamo naravno sami sebi jedan oblik svakodnevnog življenja. Kaže da izmjenama i dopunama se predlaže propisati da poduzetnici prilikom osnivanja trgovačkog društva neće biti u obvezi ishoditi izjavu o nepostojanju podmirenih dugovanja, bla, bla, bla, nego će se to automatski izmjenjivati, dakle sa Ministarstvom financija i poreznom upravom. Ključno pitanje koje ću ja ovdje postaviti jest kako je uopće moguće u Hrvatskoj kad ostavimo ovo po strani što će ljudima olakšati život, kako je uopće u Hrvatskoj moguće otvoriti firmu na određeno društvo ograničene odgovornosti na određenoga člana obitelji ako je primjerice u određenoj obitelji otac imao svoju firmu, ostavio velika dugovanja, neisplaćene plaće i onda je otvorio na sina novi, novo društvo ograničene odgovornosti i nastavio poslovati kao da se ništa dogodilo nije? Takav niz primjera imamo u autoškolama koje sam spominjao i u cijelome nizu ja vjerujem da svima vama na pamet pada pojedinac u vašoj sredini koji se evo ovakvom ili sličnom rabotom bavi, dakle kako je to moguće u jednoj ozbiljnoj državi da netko može faktički raditi ono što ga je volja. I to je ono čime bismo mi se ovdje trebali baviti. I istina, sad će netko reći o.k. ali to nije predmet ovih. Pa pobogu zašto nije predmet ovih izmjena? Tko to brani bilo kome od strane vladajuće većine sanirati i kazniti ovakve pojedince? Tko to nama brani kazniti sve one koji su se unutar stečajnih nagodbi obogatili? Tko to brani nama sankcionirati? Gazde, velike gazde koji su 70000 ljudi u Dalmaciji, dakle poslali svojim kućama. U Imotskom ako krenemo od Trimota, Agrokoke, vinarije, Dalmatinke, Cetinke šetaju sa rukama u džepovima. Osigurali su sebe i svoje do devetoga koljena i u ovoj Hrvatskoj odgovarali nisu. Vi trebate znati samo jednu stvar mi naprijed ići ne možemo. Ljudi sustavu vjerovati neće dokle god netko ne bude imao hrabrosti otvoriti ormar prošlosti, pokupiti sve kosti koje iznutra ispadnu i sankcionirati svakog onog pojedinca koji se na grbači moje majke, hrvatskih majki i hrvatskih očeva obogatio, poslao ih svojim domovima sa neisplaćenih pet do šest plaća. Pogone apsolutno devastirali i ostavili kao spomenike čemu? To je prva stvar. Kada mi u Hrvatskoj se odlučimo obračunati sa porijeklom i nesrazmjerom nečije imovine mi tek tada ćemo imati državu u kojoj ljudi vjeruju u sustav i vjeruju u državu jer je faktički nemoguće da netko može imati osmerostruko veću imovinu od onog što što je zaradio u tim godinama je nemoguće. Ovakvi problemi se riješiti neće, možemo mi na njih klimati glavom, možemo reći da će to izliječiti vrijeme. Ovo ne liječi ljudi dragi, ovakve stvari vrijeme ne liječi. Hajmo na ono što imamo danas. U Hrvatskoj vam za otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću treba jedna dobra torba papira, treba vam određeni oblik novca kojeg ćete položiti i treba vam otprilike tri do četiri tjedna da biste registrirali svoje društvo. Znate koliko treba u Velikoj Britaniji? 1 sat. 1 sat, 1 sat. I ja sad ne upirem ovdje direktno prstom u vas ministre Malenica, ali mi je neshvatljivo u vremenu umjetne inteligencije, u vremenu a svega onoga što mi danas imamo i možemo. Da netko treba hodati od šaltera do šaltera, skupljati puste papire da biste otvorili nešto što možete napraviti jednim klikom miša, jednim klikom miša ljudi. O namještaju u određenim prostorima neću niti pričati, o radnim uvjetima tih ljudi opet neću niti pričati. Jer nemojte zaboraviti jednu stvar. Mi u Hrvatskoj nemamo svi svog čovika. Ljudi u Hrvatskoj nemaju broj nekog tamo da bi ga zovnuli i da bi zaobišli proceduru i da bi dobili doma onaj papir kojega možda netko od vas ovdje ima. Ali ako ga imate to nije stvarnost koju netko prolazi. Pa pobogu vi trebate otvoriti ili uzeti jedan ili pet dana godišnjeg odmora da biste riješili najobičniji papir koji u ozbiljnoj i normalnoj državi neću reći ni nešto ekstra uređenoj riješite klikom miša. Mi ovdje trebamo imati nekoga zovi čovika, daj molim te, možeš li, imaš li ikog tamo, imaš li ikog ovdje. Tako nam je od bolnica pa dalje. Dakle, mi se sa tim sustavom možemo razračunat. Za kraj pa sve amandmane koje vam je MOST predložio ste odbili za informatizaciju, za digitalizaciju, a praksa nas uči ministre nemojte trošiti novac, bog vam da, nemojte trošiti novac na izradu pustih softvera, nabava, gubiti vrijeme na nabavama. Dajte određenoj osnovnoj školi odriješene ruke, dečki će napraviti softver kojeg ćete imati faktički za pet dana. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre i poštovana javnosti koji pratite ovu tematiku danas koja je izrazito važna. Pozdravit ćemo sve dijelove zakona koje će pospješiti poslovanje našim poduzetnicima i ako to znači da u dijelu objašnjenja zakona gdje je stavljeno da će im se omogućiti da ne moraju nositi sve one papire, nego da će se to raditi sada na relaciji svih ministarstava i tijela unutar države. Mi to pozdravljamo jer smatramo da treba ubrzati procese, a ne da je država maćeha prema poduzetnicima i onda kada svane premijeru i ministrima onda ih se oporezuje sa ekstra profitima, nametima, ucjenjuje itd. Mislim da je ovo dobar put, samo evo želimo da to što prije zaživi. Što se tiče Zakona o trgovačkim društvima možemo danas malo vidjeti primjenu toga zakona u državnim i javnim poduzećima. Primjerice u dioničkim društvima, odnosno kompaniji kao što je HEP skupština je ta koju čini ministar gospodarstva koji bira upravu znamo tko je i uprava, odnosno nadzorni odbor, a nadzorni odbor onda potvrđuje upravu. E sad, ono što ćemo danas napraviti po prvi put jest da ćemo sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, mi ćemo danas vezati ministra Filipovića. Da, vezat ćemo ga sa velikom obvezom jer vidjeli smo da predsjednik Uprave HEP-a, dakle novac koji je Vlada uložila u sam HEP je iskoristio za izgradnju vlastite vile na Hvaru. Evo, daj Bože ako ćemo imati pravednost pa da se i njemu ta vila sruši, ne samo da se sruši, nego da se i naplati taj novac koji se koristio em za izgradnju vile, em za izgradnju srednjenaponskih kablova koji idu do, do uvale kooperanta. Ako ćemo pravedno, dakle oke, ogriješio si se, treba ti srušit vilu kao ljudima u Istri, to je pod br. 1, ljudima u Dalmaciji pod br. 2 i moraš vratit novce nazad. Međutim, ono šta je tu ključno jest da ZTD govori da obveza naknade društva, u ovom slučaju oštećeno je društvo postoji ako se radnja članova uprave temelji na odluci glavne skupštine. Jednom je ministar Filipović rekao da je to se temelji na odlukama Vlade, to nije istina. Sad to govorimo iz razloga što je upravo ministar Filipović bio taj koji je nedavno hrabro istupio van i rekao da su državna poduzeća odnosno određeni karteli koji se kriju iza državnih poduzeća pa to maksimalno iskorištavaju, što na uvozu struje, što na plinu, što tako dalje, ovo je sad njegova odgovornost, sukladno ZTD-u da svojom odlukom kaže, a vila na Hvaru je definitivno šteta, da kaže da je napravljena šteta jer to automatski znači da se po određenim člancima ZTD-a Frane Barbarić i ostali likovi mogu i zakonski i pravno gonit za sve nepravilnosti kojima su oštetili državnu imovinu. Dakle čl. 252 ZTD-a, drago mi je, ministre, da ste ovdje, kaže da članovi koji povrijede svoje obveze, odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici. U slučaju spora, članovi uprave moraju dokazati da su primijenili pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika. Dakle uredna i savjesna gospodarstvenost sigurno nije izgradnja vile na Hvaru sa novcima svih nas ovdje i svih ljudi koji ovdje plaćaju, gledaju ovo i kojima akontacijama se više naplaćuje struja zato što se na druge kanale krade. Da ne kažem kako se krade struja na nebaždarenim brojilima jer brojila su, ona koja imamo u kućanstvima, dakle one moraju ići na servis svako toliko da bi vidjeli koliko su ispravna. Nama umirovljenici šalju iz Dalmacije da su morali uložiti u svoja brojila kako bi dokazala da brojila koja je HEP ostavio da se na akontacijama krade struja. Nadalje, zašto je to od važnosti i ovdje i po ZTD-u, ali i cijeloj javnosti. Dakle novac, dakle ako se uzme da je na svake godine, da bi HEP mogao uprihodovati u proračun milijardu kuna, minimalno, samo za vladanja Barbarića, to je od 2018. do danas 6 milijardi kuna. Za 6 milijardi kuna mogli smo imati i naše vjetroelektrane, mogli smo imati sunčane elektrane, mogli smo imati hidroelektrane, mi danas nemamo ništa. Jedino što je napravio Barbarić u svom mandatu jest solarna elektrana od 3,5 MW. Čisto za usporedbu, okolne zemlje, dakle jedan Maribor koji je nesunčanija zemlja od Hrvatske, ima više megavat ili gigavat sati, kako god hoćete, struje, odnosno električne energije koji dobivamo iz sunca. Dakle ne kažemo o Crnoj Gori koja je uložila u kapacitet od 250 MW, a mi se ovdje sa državnom svitom hvalimo za 3,5 MW. Mi vam ovo tu govorimo iz razloga što ovo su, ovo je sada mogućnost Filipoviću, ministru Filipoviću, ministru gospodarstva da donese odluku da je napravljena šteta u društvu i to ne ovisi o Plenkoviću koji je postavio Barbarića, by the way i to nije ispoštovan zakon. Znači, a neka onda se očituje javnosti, Filipović, da li je on odabrao nadzorni odbor koji je potvrdio Barbarić jer je on taj koji sjedi u skupštini društva. Znači Barbarić je isključiva odgovornost premijera i nikome nije jasno zbog čega uopće tamo sjedi. A sad gledajte, još na to sve premijer govori kako on nama daje i taj sav novac je i uložen u HEP, milijarda eura je po službenim podacima u proračunu, više dakle, uzeto od naših građana, to je još 263 eura više za naše građane, a kaže se da imamo veću struju. Milijardu eura je upumpan novac u HEP, to je još 263 eura po stanovniku u Hrvatskoj. Izdana je narodna obveznica, dodatno plaćamo kamate i izdana je euroobveznica, dodatno plaćamo kamate. Je li vidite, ljudi, kako sve to plaćate, a s druge strane vam se komunicira kako vam se to daje? Imamo povredu Poslovnika koju je podigao poštovani zastupnik Zekanović, izvolite. moram reagirati, evo, 238. Kolega Troskot ovdje iznosi, pa ne cijeli niz neistina, nego nije rekao niti jednu istina. Štaviše, on se pravi da je ušao u temu energetike, a zapravo, ja moram reći pravim imenom, trabunja. Dakle ja ne znam koja je njegova motivacija da govori ove sve neistine, sve moguće ove brojke koje ne drže vodu, a ignorira jednu činjenicu da je preko, upravo preko HEP-a Vlada RH omogućila da hrvatski građani plaćaju, i poduzeća, privreda, istu cijenu struje. I to je jedino istina, a sve ostalo je (HDZ)** Ja naravno, ne mogu procjenjivati tko govori istinu, tko govori neistinu, pa ovaj, to nije bila povreda Poslovnika. Moram vam dati opomenu. Druga vam je, vodite o tom računa, **Troskot, Zvonimir (MOST)** Čl. 238, obmanjivanje javnost. Milijarda kuna, milijarda eura koje je namaknuto kroz trošarine i PDV, to je službeni podatak iz proračuna. Milijarda eura koju je Vlada dala prema HEP-u, to je službeni podatak sa sjednica Vlade, euroobveznica vam je prije neki dan izdana sa kamatom od 4% i imate narodnu obveznicu koja je izdana prije mjesec dana. Dakle čista matematika na službenim podacima Hrvatske. Zašto je to ključno bilo? Upravo da pokažemo kako Vlada ne daje, nego s jedne strane se plasira da se daje, s druge strane se to našim ljudima naplaćuje. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika pa ovaj moram vam dati i vama opomenu. … **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Dakle, 238. Dakle, kolega Troskot je zaboravio činjenicu da je upravo MOST kriv zašto smo oštetili, zašto je oštećena Hrvatska za 2 milijarde kuna jer je MOST inzistirao na arbitraži s INOM, a građani itekako dobro znaju da im cijena električne energije nije poskupjela. I to je ono što je bitno, a sve ostalo je trabunjanje i čovjek se pravi da zna, a šupalj je gdje god se okrene. Dobro, to je bila replika, nažalost vam moram temeljem Članka 240. stavak 2. izreći opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi, a sada će govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Mišel Jakšić. Izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici, dobar dan svima. U ime Kluba SDP-a moram reći u prvoj rečenici da ćemo podržati ove dvije zakonodavne izmjene zato jer jednostavno smatramo da je ovo ipak određeni korak prema naprijed iako bi naravno bili puno sretniji da smo neke stvari odrađivali putem i sami, a ne da sad na kraju se svodimo sa europskim direktivama i na taj način pokazujemo da kao nešto mijenjamo i mi. Ono što moramo tu naglasiti je da je i u samoj raspravi na odboru koja nije bila preduga se postavilo pitanje toga kako napraviti u nekom narednom periodu Zakon o trgovačkim društvima, ha reći ću pitkijim jer ono što svi znamo je i dobivamo i često i primjedbe da kad zapneš u ljepotama Zakona o trgovačkom društvu imaš velikih, velikih problema kao što smo naravno i problematizirali iliti postavili pitanje pa i danas u ovoj raspravi da li će Porezna uprava moći odgovoriti svemu onome što će se sada postaviti pred nju. Naravno da je u redu da sad konačno postoji model gdje će se moći kontrolirati tko su ti koji su dužni državi, tko su ti koji ne isplaćuju plaće, tko su ti koji su dosada lovili u mutnome, ali imali smo mi podosta alata za te stvari da ih mjerimo i vidimo i dosada, ali nisu se pokazali baš kao preuspješni. Sada to stavljamo u jedan institucionalni okvir kroz Poreznu upravu i nadamo se da će Porezna uprava biti spremna i kapacitirana da odgovori na taj izazov. Makar moramo naglasiti da i sami znamo koliko smo u proteklim vremenima imali svi zajedno i kritika na rad Porezne uprave i na sve ono što bi ona trebala donositi našem gospodarstvu. unatoč svim izmjenama, nisu ove prve izmjene koje u načelu pozdravljamo, za koje ćemo dići ruku gdje se usklađujemo s europskim direktivama, bojimo se da ovo nije dovoljno da promijeni percepciju o stanju u hrvatskom pravosuđu koja je i po zadnjem mjerenju izuzetno loša, usudio bih se reći zapravo katastrofalna s obzirom da smo već 10 godina dio EU, s obzirom da smo puno toga mijenjali i usklađivali se, tvrdili da mijenjamo, najavljivali velike reforme. I sve to što se radilo i sve što se događalo očito ni u jednom dijelu kod naših građana nije donijelo niti jednu pozitivnu emociju, niti jedan mali onaj zaokret da bi mogli reći aha barem nešto malo se popravlja, barem nešto malo raste. I zato bismo voljeli da ne pričamo samo o tome kako da se uskladimo sa europskim direktivama nego da za početak podvučemo crtu svih tih nezadovoljstava, svih tih negativnosti, svih tih sumnji koji se pletu oko hrvatskog pravosuđa i ne mislim da je za to glavni krivac ministar Malenica jer to je nešto što imamo već 32 godine i da vidimo koji je model kojim možemo do kraja pokrenuti reformu hrvatskog pravosuđa. S jedne strane donosimo zakone, usklađujemo se s europskim direktivama, pričamo da ćemo se sad ubrzati, digitalizirati, da vidljivo je u tim zakonskim rješenjima da ima koraka na tom putu, a s druge strane smo imali štrajk sudaca, sad imamo štrajk sudskih službenika, pravosudni, pravosudni policajci. Imali smo puno prigovora od probacijske službe, s vremena na vrijeme svodimo račune gdje vidimo koliko zapravo smo i ljudski potkapacitirani ne samo na sudovima nego i u državnom odvjetništvu i da sad ne nabrajam sve te institucije i s vremena na vrijeme svi zajedno imamo raspravu o nekom izvješću, dođe neki predstavnik da li DORH-a, da li Vrhovnog suda, skrene nam pažnju na to da je ljudi sve manje, da mladi ljudi ne žele dolaziti u sustav, da nemaju dovoljno zapisničara, da nemaju dovoljno svega onoga što im je potrebno. Mi to malo politički prodiskutiramo, prokomuniciramo, napravimo određenu raspravu, ali na kraju dana u proračunu i svemu onome gdje bi se trebalo vidjeti da stvari idu na bolje to se ne vidi. I zato s ove govornice sada ćemo opet skrenuti pažnju na to da nije ni jedna zakonodavna izmjena na kraju dana dovoljna ako ćemo u sustavu ostati bez ljudi, a ovo što nam se događa proteklih nekoliko tjedana nam jasno pokazuje da nakon 20, 30 godina gdje smo isto tako svjesni da se ne može sve namaknuti u mjesec dana, ali očito je da se sustav treba dramatično izokrenuti, dramatično promijeniti jer jednostavno će doći do toga da ćemo stvarno moći donijeti zaključak da je hrvatska politika u jednoj fazi odlučila uništiti i derogirati hrvatski pravosudni sustav, a koje je to u kojoj fazi išlo ruku o tom potom. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Vesna Nađ. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle i Klub zastupnika Socijaldemokrati podržat će ova dva prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru i izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Kad govorima o Zakonu o sudskom registru osnovni zakon je stupio na snagu još davne '95. godine i nakon njega smo imali 13 izmjena i dopuna. I kao što sam više puta istakla u svojoj raspravi toliki broj izmjena i dopuna otežava provedbu samoga zakona i za provoditelje i za one na koje se zakon odnosi. I kao što Poslovnik Hrvatskog sabora nalaže trebalo bi bar pročišćeni tekst zakona kad se već ne poštuje jedinstvena metodološka nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, kojim je propisano da ako se propis mijenja odnosno dopunjava više puta potrebno je pristupiti donošenju novog propisa u pravilu nakon treće izmjene, a mi smo imali 13 odnosno dopune ali valjda je kod nas običaj da se donose zakoni koji se ne poštuju, pa ni u ovom HS. Zašto je važan sudski registar? Važan je jer on je javna knjiga koja podržava, koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u sudski registar obvezan. Zato kad hoćemo informacije o nekom trgovačkom društvu, dioničkom društvu, ustanovi, zadruzi i drugim osobama za koje je upis propisan zakonom, posežemo za podacima iz sudskog registra. Ako smo se pouzdali u podatke iz sudskog registra i ako su oni možda netočno objavljeni ne možemo trpjeti štetu osim ako smo znali da su podaci netočni. U Zakonu o sudskom registru navedeno je da se državnim tijelima mora osigurati dostupnost podataka upisanih u glavnoj knjizi i zbirci isprava elektroničkim putem. S druge strane podaci u glavnoj knjizi dostupni su svima u strojno čitljivom obliku na zahtjev i uz plaćanje naknade, ali su prema odluci Vlade još iz 2002. za pristup podacima upisani u glavnoj knjizi putem interneta i ne plaća se naknada. Sustav sudskog registra izravno je povezan s centrom OIB-a, aplikacijom su, aplikacijskim sustavom registara godišnjih financijskih izvješća FINA-e, Narodnim Novinama, sustavom e-tvrtka, sustavom e-spis i sustavom za besplatnu pravnu pomoć. Unatoč tim silnim izmjenama i dopunama novčane kazne su još uvijek u važećem zakonu izražene u kunama, zar je bilo toliko teško narediti svim ministarstvima da pročešljaju zakone iz svojih resora i predlože izmjene odredaba koje se odnose na kune i promijene ih u eure? Na očito neažurnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave objavljene su, objavljeno je da prilikom podnošenja podataka kojima se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na internetskoj stranici sudskog sudskog registra predlagatelj je dužan platiti sudsku pristojbu u iznosu od 100 kuna za objavu podataka i priopćenja radi objave, mogli su bar navesti protuvrijednost u eurima. Nadam se da je sudski registar ažuriran za razliku od stranica Ministarstva pravosuđa i uprave. I kao što je rečeno u obrazloženju prijedloga zakona ove izmjene i dopune donose se radi usklađivanja zakona sa Direktivom EU 2019/2021 kojom se utvrđuju među ostalim pravila o prekograničnim preoblikovanjima i spajanjima i podjelama koje predstavljaju prekretnicu u poboljšanju funkcioniranja unutarnjeg tržišta EU za trgovačka društva i poduzeća, te za njihovo ostvarivanje slobodne, slobode poslovnog nastana koje predstavlja jedno od temeljnih načela prava unije. Pri ispitivanju prijave upisa ili promjene člana uprave izvršnog direktora, člana nadzornog odbora, člana upravnog odbora, prokurista i likvidatora trgovačkog društva, te ravnatelja ili druge osobe ovlaštene za zastupanje Ustavni sud će provjeriti je li ta osoba upisana u evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave, a koju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. U slučaju sumnje sudski registar može provjeriti putem sustava povezivanja registra je li toj osobi u drugoj državi, u drugoj državi članici EU zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva. Rasterećuju se poduzetnici jer više neće biti obvezni prilikom osnivanja trgovačkog društva ishoditi izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza, te doprinosa za mirovinsko odnosno zdravstveno osiguranje, kao ni dugovanja za neto plaće radnicima već će te naknade, već će te podatke sud automatski razmjenjivati sa Ministarstvom financija i poreznom upravom. Pozdravljam ovu promjenu koja će konačno implementirati digitalizaciju u komunikaciji sudova i javnog, javne uprave i konačno će se spasiti poduzetnike da ne idu od vrata do vrata u Ministarstvu financija i poreze uprave da bi pribavili potvrde koje se digitalnim putem mogu razmjenjivati. Prema čl. 40. kojim se mijenja st. 1. Ministarstva financija porezna uprava dužna je na zahtjev registarskog suda elektroničkim putem dostaviti potvrdu o osobama koje imaju nepodmirena dugovanja na osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju naplatu je nadležna porezna uprava. Potvrda se odnosi na potraživanja koja se, koja su dospjela na dan izdavanja potvrde. Nije mi jasno zašto ta razmjena podataka između Ministarstva financija i porezne uprave nije kontinuirana bez zahtjeva, zar u doba digitalizacije jednostavno podaci javnopravnih tijela i sudova se ne mogu brzo i jednostavno razmjenjivati bez formaliziranih zahtjeva jednog tijela prema drugom? Iznimno od st. 1. ovog članka za trgovačka društva iz čl. 43. st. 8. ovog zakona Ministarstvo financija i porezna uprava dužna je na zahtjev registarskog suda elektroničkim putem dostaviti potvrdu sa stanjem duga na dan brisanja društva. Ministarstvo financija i porezna uprava će ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđe kvartalno dostavljati podatke. dodatnom čl. 76.c. prilikom svakog upisa u evidenciju iz čl. 239. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa provjerit će je li osoba koja se upisuje koja se upisuje u evidenciju upisana u sudski registar, jer je Ministarstvo pravosuđa i uprave trebalo ustrojiti evidenciju koja oso…, koje osobe ne mogu biti članovi uprave društva bilo da su kažnjene zbog kaznenih djela pranja novca, financiranja terorizma, zloupotreba povjerenja itd.. Sad je pitanje koliko je ažurna ta evidencija Ministarstva pravosuđa i uprave kad ne ažuriraju ni vlastite web stranice i s kolikom vjerom se mogu građani i poslovni subjekti pouzdati u te evidencije da nam kažnjeni za navedena kaznena djela ne uđu u uprave društva i opet ne nastave sa svojom kriminalnom aktivnošću. Zakon o trgovačkim društvima donesen je 23. studenog '93.g., a počeo se primjenjivati '95., znači 1. siječnja, donosi se istim razlogom kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru radi implementacije direktive koju sam navela iz 2019.g. Ovim zakonom implementiraju se materijalne odredbe iz ove Direktive 2019/2021 za razliku od Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru gdje se implementiraju procesne odredbe. Implementacijom direktive trebali bi se ostvariti slijedeći ciljevi, sloboda poslovnog nastana uz nastavu, uz jamstvo zaštite prava radnika, vjerovnika i manjinskih članova društva, uređuje se prekogranično preoblikovanje i prekogranične podjele trgovačkih društva uz zadržavanje pravne osobnosti tih društava upisom u sudski registar nakon prekograničnog postupka. Daljnji cilj zakona je osiguranje primjene provedbe uredbe Komisije iz 2018./2012. od 3. rujna 2018. utvrđivanjem minimalnih zahtjeva za provedbu odredbe Direktive 2007./36 parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja identiteta dioničara, prijenosa informacija i olakšavanja izvršavanja prava dioničara. Uvođenjem eura došlo je do izmjene u definiciji stope zakonske zatezne kamate, te se odredbe o stopi zakonske zatezne kamate usklađuju sa definicijom zakonske zatezne kamate određene Zakonom o obveznim odnosima. Najvažnije odredbe ovog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima odnose se na odredbe o zabrani osnivanja društva, te zabrane imenovanja za članove uprave i izvršne direktore u društvu za osobe sa nepodmirenim dugovanjima, odnosno članku 62a. Dakle, pravna i fizička osoba ne može osnovati trgovački društvo ako ona društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je ona član ili koje on ima poslovni udio u društvu koje predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu dioničkog društva čiji je ona jedini član društvo osoba čiji je ona član koji osobno odgovara za obveze društva ima nepodmirenih dugovanja po osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju naplatu je nadležna Porezna uprava ili kojoj je odbijen zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga. Pozdravljam odredbu da pravna i fizička osoba ne može osnovati trgovačko društvo ako je u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva za osnivanje novog društva bila član društva sa ograničenom odgovornošću u kojem ima poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu. Jedini član društva čiji je član društva osoba koja je osobno odgovorna za obveze društva i odgovorna osoba društva kojoj je brisano u stečajnom postupku sa nepodmirenim dugovanjem po osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju naplatu je nadležna Porezna uprava. Zanima me samo zašto uz javna dugovanja za koje je nadležna Porezna uprava nisu navedena i dugovanja radnicima koja nisu isplaćena u stečaju, jer država, odnosno Agencija za osiguranje radničkih tražbina garantira isplatu pet mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Što se tiče članka 4. kojim se predlaže novi članak 62a. kojim se namjerava ograničiti mogućnost osnivanja novih društava tamo gdje su stara završila sa nepodmirenim javnim davanjima to je potrebno ne znam zašto su obuhvaćeni samo članovi uprave, izvršni direktori, a ne i prokuristi, jer upravo pojedinci izbjegavaju funkciju u pojedinim društvima upravo kroz instituciju prokure, a u stvarnosti se radi o stvarno odgovornim osobama društva tim više što za prokuriste ne vrijede ograničenja iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima u smislu tko ne može biti član uprave. Također da li obuhvatiti i za slučajeve kada je prijašnje društvo završilo u stečaju što u pravilu znači da je ostalo i sa nepodmirenim obvezama, te ga je netko i blokirao zbog čega je završilo u stečaju. Također molim da se ispravi stavak 3. ovog članka, član uprave sukladno članku 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima može biti samo fizička osoba, a ne i pravna osoba, a za isto vrijedi i za izvršne direktore tako da je navođenje pravne osobe u ovom članku protivno ostalim odredbama ovoga zakona. Isto vrijedi i za druge članke, na primjer članak 62. kojim se mijenja članak 410. stavak 2. Za prijedlog iz članka 8. kojem se dodaje novi stavak u članku 244. zakona nije mi jasno koliki je smisao, naime ako se već želi ograničiti vrijeme za tužbu onda je kriterij, onda kriterij može biti i treba biti od dana objave u sudskom registru čisto da se izbjegne rok od kada je netko mogao saznati za neku činjenicu. pak ako u društvu ne postoji mogućnost neposrednog rješavanja problema i dvojbi oko pravnih pitanja koje su od značaja za odluku iz članka 244. i za tužbu, onda društvo uopće nema neku smislenu budućnost pred sobom, pa se postavlja pitanje da li odredba članka 244. treba u potpunosti promijeniti, odnosno dati skupštini dioničara i to posebnoj sjednici pravo odluke da li će pojedinom slučaju dati povjerenje tom članu uprave ili nadzornom odboru, a ne odlučivanje prepustiti dugotrajnom sporu. Jasna mi je želja, odnosno nastojanje zakonodavca da spriječi razno razne manipulacije koje se objektivno dešavaju što uključuje ostavljanje dugovanja na ranijim i osnivanje novih društava. Međutim, bez obuhvaćanja prokurista u izmjene zakona jer su nerijetko upravo prokuristi stvarni vlasnici, stvarno ujedno i odgovorne osobe društva radit će se o formalnim promjenama zakona bez stvarnog sadržajnog učinka. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Daniel Spajić. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani državni tajnici, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo sad će tri godine kako sam u Hrvatskom saboru i danas sam prvi put posto svjestan zašto se država Hrvatska preko 20 godina pljačka po zakonu, zašto nikad nitko ne odgovara i zašto svi dobivaju tužbe na sudovima, a došao sam do zaključka na vrlo jednostavan način. Kad gledam da će oporba već ne znam koliko klubova podržati ova dva zakona, znači vi uopće ne čitate ocjenu stanja. U biti to samo čitate, odredbe ne čita nitko. Uopće se ne čitaju odredbe. I sve mislite da je usklađivanje sa direktivom EU. Za ovu petu izmjenu Zakona o trgovačkim društvima u posljednje četiri godine kao i za izmjene Zakona u sudskom registru uvodno bih čestitao brojnim članovima radne skupine koji su se uspjeli na jednom održanom sastanku, jednom, nema ministra jednom održanom sastanku nekakvom nad naravnom silom iznjedriti preko 130 članaka koji su sad pred nama. Moram primijetiti da ova Vlada ima zabrinjavajuću pojavu kreiranja zakonskih prijedloga. Ne tako davno bili smo svjedoci lex Agrokora čiji tekst zakona nije izašao iz nadležnog ministarstva nego od određene interesne paraskupine zvane Borg koja je komunicirala ako se ne varam preko Hotmail i čija je glavna urednica bila gospođa Martina Dalić. Sad također svjedočimo da i ovi zakonski prijedlozi nemaju apsolutno nikakve veze s radnom skupinom osnovanom pri ministarstvu jer ta radna skupina na njima nije radila, nego su oni opet naručeni Hotmail proizvod, ali o tome ću malo kasnije. Najbrojniji dio izmjena odnosi se na usklađivanje s direktivom i na primjenu provedbene uredbe Europske komisije. Za to nemam nekih posebnih komentara jer što EU kaže da se mora, mora se zato smo glasali. Jedino ne znam moramo li kasniti baš pola godine sa usklađivanjem kad smo u zadnjih pola godine već dva puta ovaj zakon mijenjali. Provedbenu uredbu možda je bolje i ne spominjati budući da se već gotovo 3 godine izravno primjenjuje u RH, međutim što je tu je. Ono što me više zanima su najznačajnije izmjene za koje predlagatelj uopće ništa ne kaže niti u ocjeni stanja, a vjerujte mi dao sam si truda pa sam poslušao sjednicu Vlade da čujem jel je ministar bar tamo u svom dvominutnom izlaganju nešto spomenuo, kad vjerujte mi tamo ništa, poslušajte. O čemu tu nema nikakvog spomena, a jako je važna stvar za dionička društva kojih u Hrvatskoj na dan 1.1.2023. ukupno 711 …/Govornik se ne razumije./… značajna karika u hrvatskom gospodarstvu. Pa saznajmo radi se o odredbi koja posljednjih 30 godina, dakle od kad je uopće ovoga zakona nije u njemu postojala, a uređuje ništetnost i pobojnost odluka koje je donio nadzorni odbor i to s naglaskom na odluke kojima opozivaju članove uprave. Prvenstveno izražavam zabrinutost što u toj odredbi nije bilo moguće raspravljati na radnoj skupini jer kako sam uvodno i napomeno radne skupine nije niti bilo. Koje to osobe, koje to osobe je nedavno opozvao nadzorni odbor? Koje to osobe radi tog opoziva tuže kompaniju na trgovačkom sudu? Tko je ubacio ovu odredbu u zakon? Odredbu koja nekim čudnim normativnim jezikom otvara vrata padanju odluka o opozivima članova uprave. Kad se stvari zbroje i oduzmu dođe se do zaključka da bi ovdje mogla ključna riječ biti Hotmail. Dođe se do zaključka da ima neke veze sa smijenjenim hrvatskim članovima uprave opljačkane INE. Niko Dalić, Barbara Dorić i Darko Markotić. Kad su smijenjeni članovi uprave tužili INU Plenković je rekao ovako, to je njihova privatna stvar. E gospodine Plenkoviću pomoć koju ovim zakonom pokušavate dati ovom trojcu u sudskim postupcima vrlo je ozbiljna i sve je samo ne privatna, pa vam predlažem da brišete ovu odredbu prije drugoga čitanja jer bi vas mogla skupo koštati. Ponavljam, detaljnije uređenje ovog pitanja ne postoji kod nas od kad je na snazi Zakon o trgovačkim društvima. Dakle, gotovo 30 godina. Tako da pravni sustav neće trpjeti u vremenu potrebnom da pravi i objektivni prijedlog pripremi široka skupina zainteresiranih i stručnih dionika i to prijedlog koji će biti kvalitetno raspravljan, normativno razumljiv, utemeljen s pogledom na druge pravne sustave te hrvatsku i europsku sudsku praksu. Nadalje, zaboravili ste spomenuti i kako predloženim zakonom ponovo mijenjate pravila vezana za usklađenje s eurom. Nevjerojatno je da će zakon u tom dijelu u manje od 6 mjeseci imati nova treća pravila. Ako je RH prihvatila novu valutu euro postavljam pitanje zašto se sad radi iznimka i dopušta osobama da održavaju skupštine, donose odluke dok im je temeljni kapital izražen u kunama? Puna su vam usta borbe protiv pranja novca, a podilazite određenom krugu osoba koje su sklopile ugovore o prenosu poslovnih udjela prije 1.1.'23. u kunama i omogućavate im da ih drže u ladicama iz raznih razloga. Napominjem, to nisu ugovori koji su deponirani u pologu kod, koji su u pologu kod javnih bilježnika. Smanjenje troškova, kargoment zaista isprazan na ovakve stvari. Postoji niz načina na koji možete financijski rasteretiti poduzetnike. Stoga vas molim uredite zakon na način da spriječite razno razne manifetluke, a ne s njima, s tim zakonom omogućavat njima da i dalje rade ovo što su dosad radili. Još jedna stvar u ovom prijedlogu para uši i žulja oči dok čita čovjek, a radi se o napuštanju obveze da osobe priliko ulaska u druge tvrtke daju izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja za poreze, doprinose i neto plaće radnicima. Kažete kao se tim rasterećuju poduzetnici jer će umjesto umjesto davanja izjave navedene podatke sud automatski razmjenjivati s Poreznom upravom. Znam da postojeće rješenje nije najsretnije, ali zar stvarno mislite da su svi toliko ludi, zar stvarno mislite da pomoću vaših floskula kao što je rasterećenje poduzetnika možete sve provući ispod radara, pa ne možete. Što ste propustili navesti? Propustili ste navesti koja dugovanja, koja su sad relevantna. Ovim vašim prijedlogom otpadaju i nisu više važan kriterij za ocjenu može li osoba, poduzetnik, dužnik širit svoje pipke na druge tvrtke. Propustili ste navesti da osobama, poduzetnicima, dužnicima koji su dioničari u dioničkim društvima, koja imaju dva ili više dioničara omogućavate ulazak u druge tvrtke neovisno o tome koliko miliona kuna taj d.d. duguje ovoj državi, gradovima, općinama i radnicima. Propustili ste nam navesti i to da novim prijedlogom poduzetnik ne može ući u drugu tvrtku samo ako ima preko 25% udjela u kapitalu u nekom d.o.o. u kojem ima dugovanja dok je sad taj postotak puno stroži od 5%. Znači ne rasterećujete vi nikoga nego određenim osobama koje sad zbog dugova ne mogu ulaziti u druge tvrtke to omogućavate. Kad čujem za automatsku razmjenu tresem se od straha. Već i ptice na grani znaju da sudovima omogućavate razne razmjene podataka pod navodnicima na papiru, a u stvarnosti je sve jedan veliki ćorak. Pohvalite nam kako ste razvukli registarske postupke s ovim rasterećenjima automatskim razmjenama pod navodnicima i borbi protiv pranja novca. Dobivaju li trgovački sudovi podatke od Ministarstva vanjskih i europskih poslova o osobama kojima su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom? Reći ću vam ne dobivaju. Tko snosi odgovornost za odugovlačenje tih postupaka? Zbog neosiguranih tehničkih uvjeta sudovi ili ta odgovornost treba biti vaša. Nažalost istu sudbinu čeka i ovaj prijedlog. Propustili ste navesti jesu li podaci koje će Porezna uprava davati sudovima u potpunosti, Jeste li sigurni da se evidencija koju ima Porezna uprava primjerice u cijelosti podudara su sudskim ovršnim spisima koje u ime RH vodi Državno odvjetništvo. Koji to elektronički sustav prepoznaje koliko je puta za tražbine iz tih sudskih postupaka došlo do prekida ili zastoja zastare? Poštovana gospodo, dovoljno je samo malo zagrebati i stvari postaju sve jasnije. Napušta se sustav e-tvrtke, sad imamo sustav Star, kako, pa tako, HDZ to radi na način da jednostavno navede briše se članak x i potom kaže obzirom da predviđeno gašenje ovog sustava i prelazak na napredniji informatički sustav i tako ide dalje i nitko ništa više ne provjerava. Dvije su mi stvari fascinantne u pogledu ovoga. Kao prvo fascinantno mi je da mijenjamo zakone kad mijenjamo elektroničke sustave. Mijenjamo sredstvo rada na temelju kojih se provode propise, pa pišite zakone bez Starta, Smarta i ostalih naziva, ne radite smijuriju od zakona i ne izlažite ih stalnim potrebnim izmjenama. Međutim, kad ste već naveli da se nešto napušta, pa zašto nam niste predočili evaluaciju tog sustava. Ne zna se baš ni tko ga je plaćao, mislim stvarno plaćao jel to FINA, Državni proračun, koliko je FINA uprihodovala od građana na temelju tog sustava, je li umjesto FINE moglo možda koje ministarstvo uliti izravno sredstva u Državni proračun? Radi se o sustavu koji je bio u primjeni 10-ak godina. Ili recimo zanima me koliko FINA uprihodi od novog sustava Start koji naplaćuje našim građanima da bi im pružila uslugu s podacima koji se nalaze u ministarstvima. Gdje taj novac odlazi? Što je sa zaštitom svih naših osobnih podataka i podataka o imovini po kojima FINA svakodnevno prčka, a kojih ne bi trebala imati. Ali ovo je jedna od drugih velikih tema koja brzo mora doći na stol i o njoj će se morati raspravljati na jedna drugačiji način. Ja vas molim kolege iz oporbe da ponovo dobro pročitate šta se radi sa ova dva zakona. Hrvatska je opljačkana na temelju ovakvih podvala. Čitajte odredbe. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicom, evo pred nama je Prijedlog izmjena Zakona o trgovački društvima i Zakona o sudskom registru. To su zapravo dva temeljna zakona koji propisuju ustroj, osnivanje, promjene, prestanak trgovačkih društava u RH. Ja bih rekao Ja bih rekao da mi imamo već sada jedan pristojan normativni okvir i koji je napravljen zapravo po prilici na ugled na normativni okvir koji ima, koji postoji u Njemačkoj i on regulira sve te procese i osnivanje i funkcioniranja i tijela unutar trgovačkih društava. I ono što znamo u praksi zapravo najveći broj trgovačkih društava su oni oblika društva s ograničenom odgovornošću i dioničko društvo. Svjesni potpuno zapravo da je gospodarstvo iznimno važno zapravo za cijelo društvo mislim da unazad nekoliko godina uloženo poprilično zapravo u samo, sami dio pravosuđa vezano za trgovačka društva. Oni su naime jedni od prvih ne jedni od, nego prvi zapravo gdje je uvedena elektronička komunikacija unutar samog postupka na trgovačkim sudovima zato jer potpuno smo svjesni zapravo da te postupke treba, trebalo je ubrzati i danas to funkcionira. Također ovo što je rečeno vezano za osnivanje trgovačkih društava, mislim da u Hrvatskoj nikad nije bilo lakše osnovati trgovačko društvo. To nije ono što je ovdje rečeno da sad traje mjesecima, desecima dana, da treba vaditi potvrde i ovo i ono, nego imao taj sustav e-osnivanje trgovačkog društva na način zapravo da se popune, uđe se u aplikaciju, popune se obrasci i stvar je riješena u jedan dan, a ovaj sustav Start on zapravo produžava da se sve isto drugo što je potrebno, znači i prijava Državnom zavodu za statistiku i prijava mirovinskom osiguranju i zdravstvenom osiguranju da to sve ide također elektroničkim putem što je zapravo jedan veliki, veliki i važan iskoraka. Ono što je možda problem koji ostaje i koji je zapravo pitanje faktografija ne toliko normativnog dijela jesu upravo ova dva oblika trgovačkih društava, društvo s ograničenom odgovornošću i dioničko društvo gdje znači članovi društva i dioničari ne odgovaraju osobno za obveze društva. E tu dolazi u praksi vrlo često zapravo do određenih problema. Neki svjesni zapravo tih činjenica ulaze zapravo u osnivanje trgovačkih društava, ulaze i u poslovanje na taj način zapravo da koriste tu činjenicu da oni kako oni, kao fizičke osobe ne odgovaraju za to. E to, to je zapravo predmet vjerojatno onda i policijskih postupaka i postupaka pred Državnim odvjetništvom, ali zapravo i pred samim trgovačkim sudovima postoji jedna praksa zapravo vezana za taj problem odgovornosti gdje se zapravo u postupcima utvrđivalo da su već u samim zapravo nekakvim imovinsko-pravnim odnosima neki nastupali sa namjerom zapravo zlouporabe te, te činjenice. Tako da s te strane kolko god mi unaprjeđivali naš zakonodavni okvir, a imamo zapravo i određene odredbe u kaznenom postupku koje to reguliraju, to će uvijek bit pitanje faktografije i uvijek zapravo svih onih koji ulaze u poslovne odnose sa bilo kim da budu budu itekako ovaj budni i da itekako znaju i provjerenoga sa kojim posluju. Ovaj okvir Zakona o trgovačkim društvima doista je, i sudskom registru je doista više puta ovaj mijenjan. Ove izmjene koje jesu one su, očito je zapravo implementacija direktive parlamenta i, Europskog parlamenta i vijeća iz 2019.g. i one se prvenstveno, prvenstveno se odnose na prekogranične procese, znači preoblikovanja društva, spajanja društva, podjele društva jel mi smo danas članica EU, dakle sada ćemo biti već 10.g. kako to jesmo, dio smo jedne šire obitelji, šire zajednice država i obzirom u principu da dijelimo iste vrijednosti i da se isto i zakonodavstvo odnosi, moramo neke stvari usuglasit sa svima ostalima i na taj način zapravo je i ovaj zakon došao da je potrebno implementirat i direktivu, ali i onu uredbu Europske komisije, tako da ti procesi budu jednaki znači za sve članice EU i ova, ovaj zakon prvenstveno govori o tome. Bilo je dosta govora i riječi oko ove zabrane osnivanja trgovačkim društvima onima koji nisu plaćali poreze, koji nisu plaćali doprinose, koji nisu isplaćivali plaće, što je u redu. Mi i sada imamo zapravo izjavu, to se kaže izjava o solventnosti koja se potpisuje kod javnog bilježnika gdje onaj ko želi osnovati jamči da nema nepodmirenih obveza vezano za poreze, plaće i doprinose i s te strane mislim da je ovo dobar iskorak da ne mora to niko osobno davati kod javnog bilježnika nego naprosto da svi ti naši sustavi koje ima i porezna uprava u okviru Ministarstva financija i koje ima pravosuđe da se to može zapravo elektronički i digitalno provjeriti i reć ovaj može ili, ovaj ne može. U svakom slučaju ovaj zakon govori upravo o tome, moram priznat ja sam nekako i kad se ta izjava davala malo izražavao skepsu prema toj izjavi koju su neki davali da nemaju ili imaju jel to je moglo trajati koji dan, pa onda poslije uvuć se u ovaj nešto drugo i stvar zapravo pitanje koliko bi vrijedila, ali najveći je problem ja mislim ovo u praksi funkcioniranje ovako kada neko uđe sa lošim namjerama zapravo u cijeli posao, ali ovo treba pozdraviti i treba naravno stvorit sve potrebne mogućnosti tehničke da to, da to funkcionira. Inače ovaj sustav prekograničnog preoblikovanja, spajanja i podjele društava ono što bih mogao reć nekakva zajednička karakteristika i neke zajedničke ove stvari, on je poprilično složen jer se radi znači o ovaj subjektima koji dolaze iz različitih zemalja, preljeva se iz jednog sustava u drugi sustav i naravno da mora bit složen i mora bit transparentan, on, on mora zapravo uvijek počiva na odlukama koje donosi skupština društva, ali ono što je važno ovdje imaju oni zaštitni mehanizmi, a to su zaštita, zaštita samih osnivača društva, zaštita samih radnika i zaštita vjerovnika jer ovdje vidimo da se i namjera zapravo tih procesa mora na neki način u registar upisat da svi dođu do potrebne informacije, zatim ako neki nisu zadovoljni imaju one institute ovaj koji štite i vjerovnika i radnika, tako da s te strane mislim da je to, da jako dobar ovaj institut i, i to svako sa svoje pozicije ima se mogućnost zaštititi, ima mogućnost zapravo gledat kako taj proces ide. Također što se tiče izmjena zakona vidimo zapravo postali smo i članica eurozone i Schengena je li, danas je valuta u Hrvatskoj euro i s te strane isto postoje postoje određena mjesta u zakonu koja je potrebno promijeniti, ali dobra je ova zapravo definicija vezano uz kamatnu stopu da se to poziva zapravo na jedan drugi zakon koji to, koji to Također mislim da cijeli ovaj proces koji je napravljen i vezano za ovu izjavu i vezano za ove provjere koje su u okviru Ministarstva financija, ko, ko je platio svoje obveze i nije, one će doprinjet jednom bržem postupanju, ali doprinjet će i nekakvoj sasvim sigurno većoj stopi sigurnosti unutar, unutar našeg segmenta građanskog prava, a vezano za trgovačke, za trgovačke da definitivno je ovo jedan iskorak, a sve što je bilo ovdje riječi da se pokušava nešto gledati kao da je tu nešto prijevarno i pretvorno, mislim da je to sve malo preuveličavanje i malo zapravo izlazak izvan teme i ovaj zakon je jasan i on ima jedan cilj, implementirati direktivu, implementirati uredbu, učinit ove prekogranične postupke ovaj transparentnijima nego što jesu, pružit dodatnu zaštitu i radnicima i osnivačima i vjerovnicima tih trgovačkih društava koji bilo da se preoblikuju iz oblika d.o.o.-a u d.d. ili obrnuto, koji se spajaju i pripajaju nekom, tako to ja mislim vrlo jasan je cilj ovog zakona. Sve ove priče da je teško danas u Hrvatskoj osnovat trgovačko društvo zapravo ne stoji, mislim da nije bilo nikad lakše, znači otvorit aplikaciju, upisat sve podatke koje je potrebno, reko bih društvo je lako osnovat, međutim teško ga je zapravo vodit u praksi, potreban je dobar poslovni plan da biste dobili dobre rezultate da bi to društvo sa tog ekonomskog i društvenog aspekta imalo rezona i zašto bi trebalo postojat. Tako da s te strane evo nastavit će u ime kluba ovaj kolegica Jelkovac, a što se tiče ovog Zakona o trgovačkim društvima ja mislim da je on, da je on dobar, da je on dobar iskorak i ne vidim nikakav problem da ga ne podržimo, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će u ime istog kluba poštovana zastupnica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo nastavno na sve ovo što je kolega Bošnjaković rekao, a vezano za izmjene i dopune Zakona o sudskom registru. Osim što se implementiraju procesne odredbe Direktive iz 2019. a u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela trgovačkih društava ja bih rekla da smatram da je i dobro da se u stvari na taj način stvaraju uvjeti za ne samo transparentno, nego i sigurno poslovanje naših tvrtki koje se odluče na taj postupak. Mislim da je to nužno obzirom da smo, da živimo u takvom okruženju i mislim da je to dobro. Dobro je i ovo što se poduzetnici rasterećuju prikupljanja, odnosno obveze prikupljanja i davanja izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza, doprinosa već se to pribavljati automatski i rješavati između suda i Porezne uprave, odnosno FINA-e. Mislim da je to u današnje vrijeme jedna normalna procedura koja treba biti u svim sličnim situacijama upravne naravi. Ono što bih još samo za kraj rekla jer je manje-više kolega Bošnjaković sve bitno istaknuo Zakon o trgovačkim društvima je vrlo kompleksan zakon. I sve ovo što se naglašavalo da postoje određene situacije kada određeni ljudi koji sebe nazivaju poduzetnicima s krivim namjerama ulaze u te procese osnivanja trgovačkih društava radi u stvari stjecanja profita na onakav način kako ne bi trebalo što mi svi skupa ovdje ja smatram da smo protiv toga i da to želimo spriječiti. Mislim da je bitno reći da i u onim situacijama koje se tada javljaju stečaja, da Zakon o trgovačkim društvima to dobro regulira i da prije svega tu treba naglasiti da je bitno da je zaštita radnika na prvom mjestu. Sve ostalo što se događa u tim procesima koji su puno puta jako dugotrajni je splet puno okolnosti i teško je tu jednom rečenicom reći i opisat situaciju. Naravno da uvijek treba težiti i poboljšanjima i još boljim rješenjima. Što se tiče za kraj bih još samo naglasila i kao predsjednica Odbora za zakonodavstvo da smatramo da je u budućnosti potrebno donijeti novi Zakon o trgovačkim društvima, a ne više ići ne izmjene i dopune i radi pravne sigurnosti i lakšeg korištenja samog zakona. Evo klub HDZ-a će podržati oba ova prijedloga. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite.

Zastupnice i zastupnici, prije mene govorio je Dražen Bošnjaković, bivši odvjetnik, bivši ministar, ministar ne jednom nego dvaput. Ja se pitam čuje li on te svoje riječi kad ih izgovara? Naime, između ostalog se pozvao na temeljni zakon, Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru, opisao kao temeljne zakone, pozvao se na njemačku praksu. Kud baš pa njemačku? Što su temeljni zakoni u Republici Hrvatskoj? Ustav prije svega. E nama taj Ustav ne funkcionira. Postavit ću pitanje što bi se dogodilo u Njemačkoj? Što bi se dogodilo u Bundestagu da njihovi mediji objave da je njemačka vlada vršila pritisak na jednu privatnu kompaniju da kupi udjele u drugoj privatnoj kompaniji. što bi se dogodilo u njemačkom Bundestagu nakon objave jedne ovako teške kompromitirajuće informacije. Što bi se dogodilo kada bi se uspostavilo da je cilj te intervencije, cilj tog pritiska bio da ova kompanija koja je trebala nešto kupiti kupi 500 milijuna eura vrijedne udjele u jednoj drugoj kompaniji koju je ta ista vlast nedavno navodno spašavala, a tvrtka ni manje ni više ima udjele i upravlja mirovinskim fondovima. Dakle, cilj te transakcije je bio u našem slučaju da se sudbina mirovinskih fondova veže uz sudbinu Forte nove. Evo šta bi se dogodilo sa zastupnicima vladajuće većine u njemačkom Bundestagu? Što bi se dogodilo kada bi netko tada možda postavio pitanje, pa nije li cilj tog Zakona o Agrokoru koji se ne tako davno na kriminalan način donosio bio spašavanje jedne kompanije nacionalno strateški važne. I nije li se Andrej Plenković hvalio da je Agrokor i spasio. Pa kako sad odjednom treba intervenirati, treba lobirati na nezakonit način u tvrtkama u stranoj državi kako bi se sakrilo da Agrokor zapravo spašen nije i da nadalje grca u dugovima u kakvima je i prije bio. Pa jel' bi u njemačkom Bundestagu bio barem jedan zastupnik dovoljno mudar, hrabar i sa osobnim integritetom, pa da postavi pitanje ministru na primjer u našem slučaju bi to bio ministar Grlić Radman je li on možda na platnom spisku Pave Vujnovca kao stvarnog vlasnika Forte nove? Je li on lobista po zakonu ili po nekom drugom pravu? E to je ta razlika između Hrvatske države i Njemačke države. I kud baš se taj bivši ministar Dražen Bošnjaković, kaže ministar ne jednom nego dvaput, eto Njemačke sjetio. Jer ne tako davno kada sam i sama u jednom zastupničkom pitanju usporedila razlike između hrvatske demokracije i njemačke demokracije uznemireni, uzjogureni vrlo nervozan premijer poručio mi je auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen je rekao pravnoj državi Hrvatskoj očito davno i to je ono na što zapravo želim upozoriti. Kada govorimo o ova dva zakona, to danas zapravo nije toliko krucijalna tema. Usklađujemo neka pravila sa europskim direktivama. U redu. Ali što je s ovim mukom u HS-u? Na što se svela institucionalna razina funkcioniranja hrvatske države? To da nekolicina zastupnika o ovoj temi da neke nemušte poluduhovite izjave pred Bašćanskom pločom? Jesmo li na to doista, svi skupa spali? I da odmah razjasnim, ovaj institucionalni muk po meni je doslovno osmrtnica hrvatskog društva, osmrtnica pravne države. Ako mislite da su to preteške riječi, evo ja ću vam to probati ublažiti i ispričati na jedan malo drugačiji način. Dakle temelj većine zakona u hrvatskoj državi je nekakvo rimsko pravo, na pravnom fakultetu rimsko pravo se uči na prvoj godini jer brojna načela i danas važe u interpretaciji nekih pravnih pravila. Rimsko pravo. I k'o za vraga ja sam jučer sa svojom djecom ponavljala povijest, danas imaju ispitivanje pa smo tako došli do cara Oktavijana, odnosno do Oktavijana koji je kasnije postao August pa smo komentirali kako je Rimska Republika, Rimska Kako se negirao Senat, kako je Senat gubio svoju institucionalnu ulogu i moja djeca, onako u šali, u zafrkanciji jer inače takav odnos imamo, mene pita, čekaj, aha, ignorirao je Senat, zanemario je Senat, Senat je gubio svoju ulogu, misliš kao Andrej Plenković? I na to ja kažem pa da, baš tako. Baš tako. Dakle djeca u Hrvatskoj vide što s ovom državom ne valja. Ne valja to što su institucije izgubile svoju ulogu, svoju moć, svoju svrhu postojanja. Djeca to vide. To vam je razlog slabe izlaznosti na izbore i ne, to nije krimen opozicije. Što je krimen Andreja Plenkovića? Pa čak više nije naslijeđena korupcija i pravomoćna presuda HDZ-a kao političke stranke. Nije niti sva ona bulumenta zbog korupcije smijenjenih ministara. Ako postoji jedan krimen, doslovno krimen i povijesno obilježje Andreja Plenkovića, e pa to je ova institucionalna nemoć koju gledamo sada, počevši od HS-a pa nadalje. Jer između ostalog, u ovim kompromitirajućim vijestima objavljenim u Financial Timesu piše i to da nakon što strana kompanija nije pristala na pritiske hrvatske vlasti, hrvatske Vlade, hrvatskog ministra, hrvatskog veleposlanika u Njemačkoj, na pozornicu je stupila HANFA. Ne s ciljem obavljanja svog redovitog djelovanja, nego s ciljem provođenja pritiska i očito prijetnje koje su bile izrečene na tim sastancima i nikome ništa. ništa. HS ne može po tom pitanju ništa. Šta može pokretati? Tražiti istražna povjerenstva za koja znamo da će ih vladajući odbiti? E vidite, dragi HDZ-ovci, to je vaša sramota. To je vaša sramota ne samo na ovom primjeru nego i na čitavom nizu primjera prije toga. Lex Agrokor, npr. i koja je razlika između onog Senata i ne znam, cara Oktavijana odnosno Augusta i ovog današnjeg stanja hrvatske države? Pa tada su se ljudi bojali puke sile, takva su naprosto bila vremena, a danas nije potrebna vojska, puč i prisila. Dovoljne su financije. Dovoljne su udobne stolice, dovoljne su pozicije, dovoljne su subvencije, natječaji, gdje je sad OPG obitelji Zmaić i slične stvari? To je poraz pravne države. A o tome kako se zakoni donose, i o tome nešto treba reći i rekao je također, jedan opozicijski zastupnik prije mene, bilo je govora i puno ranije. Tko piše zakone u demokratskim državama? Radne skupine. Tko piše zakone u RH? Borg skupina, Borg skupina, u nekakvim sobićcima, da, putem Hotmaila, tako je nastao zakon o Agrokoru, tako je nastao Zakon o izbornim jedinicama, ovim sad, koja će biti važeće sljedeće godine kada ćemo se mi ponovno boriti za naša mjesta i treba li na to pristati? Pa svatko tko na to pristane suučesnik je u HDZ-ovom rušenju hrvatske države. Hvala. U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs, izvolite.

Štovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Pred nama je set zakona koji je vezan uz pravosuđe pa ću reći da početne rečenice, kako ministra, tako i svih nas je da je, da su ovi zakoni ovdje radi toga što mi zapravo implementiramo praksu EU. Moram naglasiti da ta praksa je vezana, naravno i uz učinkovitost našeg pravosuđa, a kad govorimo o učinkovitosti, u baš u ovom Saboru, ako ne znate i ako mi ne znamo svi, a možda ne znaju naši gledatelji, činjenica jeste da je upravo se završava reforma pravosuđa u Hrvatskoj. To je jedan od reformskih zahvata koji je zahtijevala EU kako bi se temeljem jednog cilja, a cilj je povjerenje građana RH i poduzetnika, u pravosuđe Hrvatske. E sad, koliko daleko smo mi od tog cilja, temeljem već skoro pa provedene reforme? Pa reći ću, jako daleko. Reforme se ne mogu provesti samo kroz zakone nego i nešto što se zove proračun RH. Dakle tamo se vidi prava intencija kad govorimo o onome tko provodi tu politiku, a to je Vlada RH. A prema kome provodi? U ovom slučaju prema trećoj vlasti u RH, a to je pravosuđe. dakle da postoji zastupnički dio ukupnosti toga, to smo mi, Vlada kao izvršni dio i naravno pravosuđe kao treći dio. I sada kad smo mi proveli tu reformu gotovo u cijelosti, eto sad ćemo implementirati ove zakone, da vidimo da li je cilj postignut. Da li je možda povjerenje građana vraćeno? Da li su oni koji koristite usluge kao što su poduzetnici sada ja bih rekao sigurniji u brzinu i u učinkovitost našeg pravosuđa? Ne, podaci to ne pokazuju. Međutim, ta reforma koje se ne provodi kroz proračun zapravo vidi se u nekoliko stvari. Kao prvo, ulaganja u pravosuđe su zapravo mizerno mala, sramotno mala. EU ovog trenutka oslobodila je znatna sredstva za niz projekata koje smo mi naznačili da su važni za Hrvatsku. Tih tek 33 miliona eura kroz ja bih rekao 6-7 godina ulaganja u pravosuđe je zapravo takovo da ne osigurava minimalne uvjete za dio sudova. Tko je god bio na sudu, a ne govorimo zapravo u onim situacija kada mediji prate pravosuđe pa onda se naravno svaki sud pokaže najbolju sudnicu nego ono što je uobičajeno, onda vidite zapravo da sudovi često u situaciji da krovovi prokišnjavaju, da su sudnice iznimno male, neadekvatno opremljene, da spisi doslovce leže na hodnicima i da se zaposlenici bore kako ih uopće sačuvati. To vrijedi i za sve ostalo za informatizaciju i druge stvari. Dakle, taj tehnički dio ukupnosti priče sigurno je bitan. I ja ću reći da to treba riješiti. Čuli smo da će se to povećati, doduše to je već trebalo biti davno napravljeno. Ja ću reći primjer niza sudova koji su nužni, primjerice Trgovački sud u Bjelovaru trebaju to riješiti pitanje dakle smještaja jednog od važnih sudova u Hrvatskoj, ali i Državnog odvjetništva. Potpisali smo ugovor prije deseta godina skoro, a do danas nije ništa napravljeno iako sredstva stoje na raspolaganju. To vrijedi i za niz drugih institucija. Međutim, taj materijalni dio ukupnosti kad govorimo o ostvarenju uvjeta zapravo nije jedino važno. Važni su zapravo ljudi. Ovdje govorimo jako puno o informatizaciji, pa i u okviru ovih zakona kao da će informatizacija riješit sama od sebe pravosuđe Hrvatske, riješit će ih ljudi. I puno ljudi u Hrvatskoj u javnoj službi je zapravo nezadovoljno. Vi znate da mi imamo gotovo 219 tisuća ljudi koji su državni službenici i namještenici. Međutim, od tih 219 tisuća koji se nalaze u raznim granama vlasti u Hrvatskoj u ministarstvima, u agencijama, u, na kraju krajeva županijama, gradovima i općinama, a i mnogim drugim institucijama Poreznoj upravi i slično zapravo mi svjedočimo samo u jednoj jedinoj instituciji u jednom dijelu vlasti da dolazi do problema koji su tako akutni da, imali smo da se prisjetimo, bijeli štrajk sudstva prvi put u povijesti, nakon toga kada im je dana sredstva onda su prekinuli bijeli štrajk. U tom istom pravosuđu sada smo imali štrajk službenika i namještenika što nije niti čudo obzirom na činjenicu da je 505 eura plaće, najlošije plaćenog djelatnika u tom sustavu i k tome imamo najavu štrajka pravosudnih policajaca. Pa čovjek bi očekivao da možda negdje i drugdje bude štrajkova, možda u nekoj od agencija u kojoj ljudi rade, možda u ministarstvima pošto su navodno plaće potpuno jednake. Ne, sva tri štrajka nisu nigdje drugdje nego baš u pravosuđu. To pokazuje ja bih rekao očaj tih ljudi koji zapravo ovog trenutka vide se da su u položaju onoga što ne smije biti, a to je ih vlast podcjenjuje, a oni su zapravo vlast još i pravosudna. I shodno tome ta tri štrajka pokazuju zapravo i stanje onoga što možemo očekivati od pravosuđa. Ja bi stoga naglasio da vjerujem da postoji apsolutna potreba ne da donosimo zakone i reformske koji ne dovode do ničega nego da se Vlada ozbiljno pozabavi ukupnošću stvari, investira sredstva prema dakle ostvarenju materijalnih uvjeta, a što je najvažnije prema ljudima jer ja vjerujem da postoji i drugih problema u Hrvatskoj, pa nije inflacija jedino ide prema pravosudnom, onima zaposlenim u pravosuđu. Dakle, inflacija koja snizuje životni standard, ali očito jedno nevjerojatno dugo zanemarivanje tog sektora dovodi do ove situacije. Ja ne znam kako će se to dokraja završiti, ali ministar je rekao bio je štrajk koji je u tijeku, koji traje već drugi tjedan, je imao samo u mjesec dana 5 razgovora, ali 5 razgovora koji nisu doveli do onoga što se želi, a to je razrješavanje njihove situacije. Suci su također naznačili da kada govorimo o njihovoj situaciji oni to smatraju samo privremenim rješenjem do Zakona o plaćama koji bi trebao to riješiti na jedan dugotrajni način. I shodno tome ispada da postoji puno problema u Hrvatskoj, ali najveći problemi su upravo u pravosuđu, a pravosuđe je onaj dio koji smatramo najvažnijim jer temeljem svih onih anketa i mišljenja u konačnici EU koja je izrijekom naznačila da želi reformu koja će dovesti do povjerenja građana u pravosuđe i poduzetnika odnosno da budem precizniji u povećanje, a na to da smo na zadnjem mjestu kad gledamo ukupnost EU, a ima puno države koje bi očekivali da su zadnji, a ne mi i shodno tome ja vjerujem da je to put kojim moramo ići. Neću govoriti o ovim brojkama tisuću dana, dakle koliko je prosjek …/Govornik se ne razumije./… završetak prvostupanjskog postupka, ali to je sad sve rezultat ne ljudi koji tamo rade, ne sudaca, pa nije da mi nemamo, da imamo nesposobne suce, to su ljudi koji su stručni, znaju raditi, hoće raditi. Međutim, sama činjenica da vrlo često na sudovima dva suca imaju samo jednog službenika koji im pomaže, dakle koji radi zapisnike i sve ostalo jer zapravo nitko ni ne želi raditi u pravosuđu temeljem činjenice da plaće koje se tamo daju su izrazito minimalne, a uvjeti u kojima radi su zapravo vrlo teški, a odgovornost je vrlo velika. I ako želimo da vratimo, a to je cilj svega ovoga što pričamo, dakle povjerenje u pravosuđe, onda moramo pristupiti tome drugdje, ja vjerujem da jedini način da se ministar izbori za ono što je njegov posao, a to su sredstva prema pravosuđu, svaki ministar je zastupa svoj resor, u svom resoru mora se izboriti za novce kod ministra financija i uvjeriti premijera da je to bitno jer ako to nije bitno, onda će reći, imate vremena i neka štrajk traje, a svaki dan štrajka zapravo pokazuje jedan očaj ljudi koji tamo rade za, temeljem situacije u kojoj se nalaze i jedan odraz neuvažavanja njih i njihovih zahtjeva temeljem činjenice da ukupnosti svega onoga što se dešava u Hrvatskoj, samo su ta 3 štrajka bilo prošla, bilo sada u tijeku, bilo u najavi, a eto, očekujemo možda štrajk u nekoj od agencija pri nekoj, pri nekom ministarstvu, međutim, to još nismo do sad nikad vidjeli niti u najavi, a kamoli u provedbi. Shodno tome i nadam se da će se i to promijeniti, a ministar, vjerujem da je toga potpuno svjestan, nije on jedini kriv, .../Govornik se ne čuje./... situacija koja traje neko vrijeme, ali je na njemu da sada to pokuša promijeniti. Rečeno je da će biti promjena, vidjet ćemo proračun za 2024. g., tamo se to mora jasno vidjeti i sve te investicije, sva ta sredstva, svi ti dogovori moraju dovesti do toga. Biti sudac je poželjno zanimanje, biti službenik u sudu je poželjno zanimanje i svi oni koji rade tamo bi trebali biti zapravo, ja bih rekao, onaj dio ukupnosti našeg sustava javnih službenika i namještenika koje bira najbolje jer oni daju pravdu ili pravicu ili, barem ako ništa drugo, presude i rješenja, sve ono što čekamo kada nam je to potrebno, a na sud ne ide nitko ako ne treba, to je moje iskustvo, dakle to idete samo kad morate, to vrijedi, kako za građane, tako i za poduzetnike, a i jedni i drugi su nam izrazito bitni. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću se prvo osvrnuti na izlaganje nekih naših kolega koji su ovdje imali raznorazne teme koje i nisu direktno vezane za ove zakone pa ću odgovoriti prvo kolegi koji je ovdje govorio o Financijskoj agenciji i o FINA-i i postavio niz pitanja. Prvo pitanje je bilo kuda ide novac koji se zaradi u FINA-i? Evo, odgovor je jako jednostavan. FINA zarađuje otprilike 63% svog, svojih prihoda na tržištu, a ostalo zarađuje od ugovora, znači od ugovora sa državom i sa jedinicama lokalne samouprave, odnosno dobit se dijeli na način kako to propiše nadzorni odbor. Ako nadzorni odbor kaže da 50% dobiti ide u državni proračuna, 50% dobiti se uplaćuje u državni proračun, prema tome, tu dileme nema. Nadalje, skrenuo bih pozornost da nije dobro da se poduzeća u kojima još uvijek rade stručnjaci, pogotovo IT stručnjaci za malu plaću, da se kritiziraju na ovaj način i da se zapravo na temelju dezinformacija, poluinformacija govori o nečemu o čemu se ne zna ništa, pa čak niti one elementarne stvari. Naime, ako govorimo o razvoju IT sustava, o čemu ću se kasnije malo osvrnuti i na ove sustave koji se ovdje razvijaju, nemojte zaboraviti da u NPOO-u, znači u nacionalnom planu .../nerazumljivo/... sam, znači u tom Planu piše jasno i glasno da je dnevnica jednog outsourcera, znači čovjek koji je iz drugog poduzeća je 4700 kuna. Znači Plan je pisan je pisan, pogledajte što piše u projektima za, primjerice, za Ministarstvo zdravstva, tako je u planu da će se jedan čovjek platiti 4700 kuna. Ovdje u tim poduzećima, u APIS-u, u javnim poduzećima čovjek koji je zaposlen u IT-u ima bruto plaću otprilike 15 tisuća kuna. Prema tome, 3 dana outsourcera pokrivaju njegovu bruto plaću na nivou mjeseca i onda se kaže da takva poduzeća nisu isplativa. To mogu reći ljudi stvarno, koji uopće ne razmišljaju o tome što govore. Jer, znate i sami kakvi su, kakve su plaće u državnoj upravi, takva su otprilike plaće i na tim mjestima u javnim poduzećima. Prema tome, takvi argumenti ne stoje i nije dobro da se ti ljudi koji rade pošteno i korektno, da se na taj način destimuliraju, kad se o njima piše i priča kao o neradnicima, odnosno o ljudima koji su preplaćeni ili ovoga, dobivaju plaću koju možda nisu zaradili, što nije točno, apsolutno nije točno. Nadalje, one priče da se sustavi, informacijski sustavi mogu izuzeti iz APIS-a, iz FINA-e, iz HZMO-a, iz HZZO-a i dati privatnicima, REGOS-a, to su gluposti i to hrvatska javnost mora znati jer da bi se takvi sustavi vodili, potrebni su posebni načini upravljanja tim sustavom. Prema tome, ne može se to napraviti u nekakvoj privatnoj firmici sa 5 zaposlenika. To su sustavi koji rade od 0-24, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini i kontroliraju, odnosno imaju u sebi osobne podatke sa kojima treba znati manipulirati i sa kojima treba znati upravljati. Drugo što smo ovdje čuli da je u ovom zakonu sve u redu. Ja osobno stvarno nemam primjedbe na ono što se zapravo pokušava u zakonu definirati i što se pokušavaju stvari iz direktive prebaciti odnosno implementirati u našim zakonima, međutim, imam primjedbe na ono što ovdje nije napisano i o čemu se ne vodi računa. Evo, ministre, vi sigurno znate koje su brojke, koliko se novaca izgubi samo na tome da poduzeća koja su se pojavila na 1, 2, 5, 7, 8 dana, napisale račune, podigli novac sa žiro računa i nakon toga nestale i da PDV nije plaćen. Imate informacije vjerojatno, ako nemate vi osobno, imate informacije u Ministarstvu financija. To su ljudi ogromne cifre, a veliki broj tih poduzeća znate gdje je registriran, na koju adresu? Na autobusni kolodvor u Zagrebu. O tome trebamo voditi računa, jer novac jednostavno nestaje. E sad to što su oni novac međusobno presipali iz šupljega u prazno to vama nije problem, ali nestao je i PDV, znači nestao je direktan prihod proračuna. I to su vam ogromni novci. To su veliki novci, a vlasnici tih poduzeća su razno razni ljudi. I sad bih se vratio na ove zakone gdje je napisano između ostaloga da članovi uprave nadzornih odbora, ljudi koji su bili rukovodioci u poduzećima ne mogu osnovati nova poduzeća. Može jedno pitanje evo za ministra i za njegove suradnike? Što je sa poduzećima koje su oni osnovali prije nego što je to poduzeće bilo u minusu. Znači imali su jedno poduzeće, osnovali su 15 drugih poduzeća koja su imali promet godišnje sto kuna da budu aktivna. U momentu kad se ovo poduzeće ugasilo novac je nestao, nestala je imovina, ostali su dugovi. Netko je zbog tih ljudi propao, a oni su dalje nastavili normalno raditi sa poduzećem koje su osnovali prije tih minusa. To u zakonu nije predviđeno. I to su vam ozbiljni problemi, jer to su prostori za makinacije. Takve stvari treba spriječiti. Meni je sad jasno da ćete u sustavu Start kad će se tamo netko pokušati prijaviti da otvori novo poduzeće da će doći direktan signal iz sustava Porezne uprave da je čovjek u minusu, odnosno da je član uprave društva ili nadzornog odbora ili da je rukovodioc u nekom poduzeću koje je u minusu i da on ne može otvoriti novo poduzeće. Ali u starom poduzeću može nastaviti raditi. A da ne pričamo o tome što se dešava da imovinom tih poduzeća, jer točno se vidi kad po njihovom postupanju se vidi, a to bi trebali raditi inspektori, znamo tko to radi, oni bi trebali prepoznati momenat kad se netko sprema za likvidaciju, odnosno za stečaj. Ja sam tražio u momentu kad se radio sustav Start predlagao sam ljudi molim vas spojimo se sa sustavom Porezne uprave, spojimo se sa registrima u kojima piše tko je gdje u kojem poduzeću, koja su povezana poduzeća. To se sad nešto napravilo u proteklih dvije godine, ali gledajte cijeli niz godina to se nije radilo. I opet vam ponavljam i opet je moguće da osobe koje su otvorile poduzeće prije minusa u nekom poduzeću nastave raditi da im se apsolutno ništa ne dešava, ali apsolutno ništa. Zašto? Zato što se ne sjeda na njihovu osobnu imovinu kao što se recimo sjeda obrtnicima. A kad pogledate koje su zapravo pravne osobe najviše, imaju najveću pojavnost u Hrvatskoj to su vam obrtnici, to su j.d.o. znači jednostavna dionička društva i to su dionička društva. Prema tome, pardon društva sa ograničenom odgovornošću. Prema tome, takva poduzeća a pogotovo obrtnici. Obrtnike se kontrolira svakodnevno. Ja ne znam imate li kontakte sa poreznom upravom. Ako ne predate PDV obrazac sad vam dolazi automatikom odmah poruka niste predali PDV obrazac, niste prijavili PDV . Znači to je automatikom, to ne treba niti referent ništa napraviti. Upozori vas kud vam pošalje poruku, pošalje vam poruku u vaš korisnički pretinac u sustavu e-građani. I to je smisao tog sustava e-građani, to je smisao da se na taj način koriste. I zato je izuzetno važno da se ovakvi registri koji se sad tu uspostavljaju, da se ti registri koriste i u ostalim podsustavima. Jer to što netko ima nešto napisano u Poreznoj upravi, a nema istovremeno informaciju prilikom osnivanja poduzeća to apsolutno nikome ništa ne znači. I zato ministre ja se slažem sa vama, dobro je da to sve skupa informatiziramo. Dobro je da to sve skupa pokrećemo, međutim da bi to funkcioniralo trebamo imati definirane poslovne procese. Moramo imati definirane odgovorne osobe. Ako mi ne znamo tko će i na koji način reagirati, odnosno kako mora reagirati, koje korake mora poduzeti ukoliko mu dođe tamo nekakva poruka da je netko nešto napravio, ako te osobe nema ili mu nije definiran posao od tog informacijskog sustava neće biti ništa. To vam je jasno. Prema tome, takve stvari trebamo rješavati. Trebamo rješavati kao prvo i osnovno trebamo rješavati poslovne procese. Trebamo naći ljude koji će to raditi, a znate i sami trenutno u državnoj upravi imamo velike probleme, plaće su male, ljudi odlaze a oni stručni ljudi koji bi trebali biti tu u Hrvatskoj na žalost oni su u nekim drugim Državama. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Ban Vlahek. Zahvaljujem kolega Paviću. Detaljno ste objasnili problematiku. Ono što mene zanima je da li će sve te europske direktive koje uvodimo po ovim zakonima i sve ono što koristimo kao prednosti biti i konačno taj neki završni korak da donesemo onu krajnju odluku kao društvo što želimo od naše javne uprave, kako tu javnu upravu posložiti da bude kvalitetan, brz, efikasan i cijenom povoljniji servis svim našim građanima,

Ali ono što je izuzetno važno što je ako se ne varam kolega Habijan danas spomenuo treba biti i inicijativa naših predlagača zakona da se dodaju i još one stvari koje su izuzetno važne. Vi ste spomenuli ako se ne varam da je ovdje implementirano nešto što nije u direktivama što je pohvalno, ali takve stvari moramo implementirati pogotovo da bismo spriječili sve one makinacije koje su eventualno moguće koje bi mogle nakon toga prouzročiti nove štete. Jer ukoliko to ne sprječavamo sve ovo što vi kažete brža usluga, niži troškovi tih usluga koje nam pruža javna uprava od toga nema koristi ukoliko kasnije ne postoji novac kojim se može investirati u projekte i sa kojim se može tim građanima nešto i napraviti. To što će on dobiti brzu informaciju o nečemu to mu apsolutno ništa ne znači ako nema nakon toga i sljedeći korak koji treba napraviti. I tu su problemi. Prema tome, trebamo raditi. povrijeđen poslovnik? **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedavajući unaprijed, znam da ću dobiti opomenu, ali 238., morat ću na neki način replicirati kolegi Paviću odnosno dopunit ono što sam htjela reći, sve je to super, sve se to implementira kao što ste vi sami sami rekli, međutim jedna od najvećih kritika koje insti…, koja, koju institucije EU upućuju Hrvatskoj je upravo ta kritika prema pravosuđu, pa stoga nije baš niti sve najbolje kao što ste rekli, hvala lijepa. Ispravno ste sami zaključili da trebate dobiti opomenu jer je to bila replika, sad će pravu repliku imat poštovana zastupnica Vesna Nađ, izvolite. **Nađ, Vesna (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Paviću, ovdje je u raspravi jedan zastupnik prozvao oporbu da ne čita zakone i da zbog toga što ne čita ćemo zapravo i glasati za ovaj, ove prijedloge oba zakona. Meni se čini da ste vi ipak pročitali zakon s obzirom na vašu konstruktivnu raspravu i čini mi se da bi u ovom HS zapravo trebalo više biti takvih konstruktivnih rasprava jer vidim da je i ministar i državni tajnik su klimali i očito su valjda nešto i iz te rasprave zaključili da bi trebali implementirati u same prijedloge zakona, pa mi se čini da bi trebalo osim što se bacaju bombe da tako kažem političke u ovom HS, više ovih, ovakvih konstruktivnih rasprava kako bi poboljšali zakonske prijedloge, hvala lijepa. Poštovani zastupnik Pavić. pojedine osobe, tako da sam i danas dao nekoliko primjedbi koje bi mogle pomoći da budemo efikasniji, da budemo bolji, da budemo kvalitetniji i da spriječimo kriminal, bez toga jednostavno ne možemo naprijed, ukoliko to nećemo raditi imat ćemo i dalje problema koji su nam i dosada postojali. Znači ono što je rekao kolega ne čitamo zakone, čitamo zakone koji su ovdje došli i ovo što piše u zakonu ne možemo biti protiv toga jer to je dobro. E sad je pitanje hoćemo li zbog toga što ministar i njegova radna skupina nisu implementirali neke druge stvari koje su trebali implementirati u tom zakonu, hoćemo li biti zbog toga protiv ne, ali zbog toga što piše u ovom zakonu, ovi članci zakona su u redu, prema tome trebamo biti konstruktivni u raspravi i pomoći da se donesu i druge izmjene i dopune zakona da se to popravi. imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Dakle nije sporno implementirati direktivu i neka pravila koja će na razini EU biti slična, ali mi time nećemo riješiti problem. Problem koji u Hrvatskoj treba riješiti je taj da su ljudi preko jedne firme napravili strahovito velika dugovanja, nekad im se to dogodilo zato što netko drugi njima nije platio, pa je to bio sistem spojenih posuda, nekad su imali kriminalne namjere i oni sami i onda su jednostavno pustili tu firmu da propadne i osnovali nekoliko novih. To je specifičan problem, izraženiji u Hrvatskoj, u takvom obliku ne postoji u Njemačkoj ili u drugim europskim državama, to je suština. E taj drugi problem to da netko posluje, a posluje kao polu kriminalac bilo da je sam takav ili da se u takvoj situaciji zatekao jer mu netko drugi nije platio, e to je pitanje učinkovitog pravosuđa i to je onaj dio na koji sam ukazivala da ste vi osobno ministre u ovom dijelu koji je u vašoj nadležnosti zakazali jel ne shvaćate da pravosuđe čine suci, suci koji sude, koji trebaju svoje zapisničare koji im rade daktilografske, ali i bitne druge poslove, ovjera zapisnika nije puki daktilografski posao nego ima i određenu težinu ovjeravanja javne isprave i sve ono drugo što vam je napisano u izvješću predsjednika Vrhovnog suda vi ste se pravili kao da čitati ne znate. Ova replika je išla više ministru, a ne kolegi Paviću s kojom se zapravo u cijelosti slažem, al on može nadopuniti moj odgovor. **Reiner, Hvala lijepa. Kolegice Orešković, ovo što ste rekli iza toga mogu stati bez problema zbog toga što je to sve skupa manje-više točno, ali ono što bih htio napomenuti, na nama je da pišemo takve zakone koji će spriječiti uopće da se takve radnje dese i da sud, da sudovi imaju toliko poslova u vezi takvih radnji, o tome se radi. Moramo prevenirati stvari, mi ih u ovom zakonu nismo prevenirali, znači mi u ovom zakonu nismo prevenirali da oni koji su jedno poduzeće doveli u minus koji su ne znam koliko drugih poduzeća, tuđih poduzeća, strpali možda u stečaj ili u likvidaciju, njih spriječili nismo, ne znam zašto, jel to bilo slučajno, jel to bilo neki propust ne znam, ali ovako to sigurno nije dobro, a tim prije što, evo ja vam unaprijed kažem provjerite, evo sad je tu g. tajnik, tajniče provjerite sa ministrom Primorcem da vidite koliko novaca nestane na temelju poduzeća koja su se pojavila na jedan dan i nakon toga nestala.

Zato što je tamo kapital koji treba biti temeljni kapital nikakav ili jako mali i ono što piše u dijelu oko tih jednostavnih društava. Tamo piše da onda kad oni uđu u plus i kad imaju neku dobit onda su dužni tu dobit zapravo stavljati na poseban račun jel tako, u neke rezerve do iznosa od 20 tisuća kuna i nakon toga postanu trgovačka društva, jel tako, znači to piše u zakonu i tako se oni ponašaju. To znači da u momentu osnivanja j.d.o.o.-a ne trebamo gotovo ništa. Ja evo sad odemo tu zajedno mi na Internet otvorimo, mi tu j.d.o.o.-a koliko hoćemo, nakon toga uništimo neko poduzeće gdje smo u nadzornom odboru i što će nam se desiti, ništa mi nastavljamo raditi u drugom poduzeću kao da se ništa nije desilo. Nažalost trenutno je to tako i to trebamo sprječavati, takve radnje. Znate zbog čega? Ti ljudi koji su nešto napravili nažalost bit će jako kasno ili neće biti uopće procesuirani, a u međuvremenu je nestalo tko zna koliko poslovnih subjekata koji su htjeli raditi pošteno i korektno, ali nisu imali priliku jer su ih jednostavno stjerali u stečaj, a pogotovo je to veliki problem sa obrtnicima jer obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Znači svojom imovinom koju je stekao tko zna kako i tko zna gdje na sasvim drugom radnom mjestu, ne kroz obrt. Prema tome, sve što njegova obitelj posjeduje, sve što piše na njegovo ime to mu se može oduzeti da bi se platili troškovi. Ovom j.d.o.o.-u možete oduzeti 20 tisuća kuna. tisuća kuna. Zašto? Zato što sva ona osnovna sredstva dugotrajnu imovinu koju su kupili oni je mogu izuzeti kad oni hoće. Znači onog momenta kad su oni to kupili poduzeće je vlasnik i može to dati kome hoće po bilo kojoj cijeni. Tu su problemi i takve probleme moramo rješavati u ovim zakonima pogotovo ovoga u Zakonu u trgovačkim društvima. Ako to nećemo rješavati kroz ove zakone imat ćemo velike probleme. Mi smo trenutno, evo trenutno je Hrvatska meka za perače novaca, meka. O tome sam govorio nekoliko puta i nitko nije slušao kad sam govorio o tome da moramo imati kompletan promet nekretninama definiran odnosno da trebaju biti ugovori sklopljeni ili kod javnih bilježnika ili kod odvjetnika. Zašto? Zato što u Zakonu o sprječavanju pranja novca piše ukoliko ugovor sklapa odvjetnik ili, odvjetnik ili javni bilježnik onda je on dužan napraviti dubinsku provjeru odakle taj novac dolazi. Znači dužan je napraviti dubinsku provjeru o porijeklu novca. Ukoliko se to napiše što smo definirali u zakonu, ajde postigli smo bar nešto da se mora pisati mehaničkim sredstvima pisanja, pa sad to mora biti napisano pisačem da je čitljivo što se kupuje što se prodaje, ali time nismo riješili taj problem. Nemojte zaboraviti koliko je nekretnina kupljeno u momentu konverzije iz kune u eure. I što vam se desilo? Od 30 milijardi, znači od 30 milijardi prometa na nekretninama pronađeno je 3 miliona neusklađenih novaca. Jel to, znači 0,1 promil gospodo 0,1 promil. imate stranaca koji su dole pokupovali cijela sela u Dalmaciji, cijela sela su pokupovali da ih nitko nije pitao odakle im novac, ali nitko. Dođite vi u Sloveniju ili u Austriju ili u Njemačku pa kupite nešto ako možete kupiti bez da imate papire da ste vlasnici tog novca i gdje ste ga stekli. Nemoguća misija, a kod nas je to sve moguće. I onda vam dođu tu kod nas i kupuju nekretnine nekontrolirano, pa onda ispada da 40%, znači 40% stanova kupuju stranci. Zašto? Zato što ne plaćaju porez na njih kasnije. U momentu kad su ih kupovali mogli su kupiti sa novcem bilo koje porijekla. I tu su problemi. Znači u Hrvatskoj je dozvoljeno da stambene jedinice koje su namijenjene isključivo za stanovanje budu prenamijenjene u apartmane, u turističke objekte.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, evo na kraju u ime Kluba zastupnika HDZ-a još jednom podržat ćemo dakle Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru. Ovdje je već bilo rečeno, dakle doista ta dva zakona ako gledamo trgovačka društva jesu temeljni zakoni koji reguliraju pitanja odnosno područje materiju trgovačkog prava. Ono što se ovdje nekako provuklo kroz raspravu i mislim da nije dobro da ostane na tome ispada da i ovaj prijedlog zakona je zapravo isključivo ovdje na dnevnom redu zato što moramo transponirati ono što je propisano direktivom Europskog parlamenta i vijeća odnosno provedbenom uredbom Europske komisije. Dakle, to doista nije slučaj i u ovom konkretnom predmetu. Dakle, da se dio zbog poštivanja slobode poslovnog nastana transponira u naše postojeće pozitivno zakonodavstvo, međutim brojni zakonski prijedlozi koji su predloženi ovim izmjenama i dopunama su zapravo, a to smo mogli i čuti od strane ministra i državnog tajnika i danas na plenarnoj i na matičnom odboru, unijeti ja bih rekao i vlastitom inicijativom odnosno inicijativom samog Ministarstva pravosuđa i uprave i Vlade RH. Prije svega ovdje mislim na ovaj Članak 62a. novog Prijedloga Zakona o trgovačkim društvima, dakle kojima se propisuje zabrana osnivanja trgovačkih društva te zabrana imenovanja za člana uprave izvršne direktore u društvima za osobe sa nepodmirenim dugovanjima. I tu na tragu ovoga šta je govorio i kolega Pavić, dakle upravo zbog ovih situacija koje ste vi isticali na inicijativu ministarstva, na inicijativu Vlade će se ta promjena izvršiti upravo ovim izmjenama dopuna, izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Nemoguće je to raditi retroaktivno, ali isto tako ono što ste vi spomenuli primjere da neko trgovačko društvo se osnuje, napravi određeno dugovanje i preko noći zatvori moram priznati da to u praksi ne znam na koji način je moguće. Dakle, ako govorimo o načinima prestanka trgovačkih društva dakle moramo razlikovati ima ih nekoliko koji su propisani Zakonom o trgovačkim društvima, ako govorite o likvidaciji to nije baš jednostavan postupak i izaći iz likvidaciji na način da ste ostali dužni jednostavno nije moguć. Dakle, sam postupak likvidacije ne možete završiti jer morate podnijeti i početna i završna financijska izvješća, morate odnosno likvidatori svi članovi društva koji su tada likvidatori moraju prvenstveno podmiriti svoje dugove i tek nakon toga ako ostane neka imovina to raspodijeliti članovima odnosno likvidatorima. Dakle, nemoguće je završiti likvidaciju ako nisu dugovi Što se tiče ovoga što sam spomenuo, dakle instituta koji su postojeći u Zakonu o trgovačkim društvima, oni su neki od njih sada i poboljšani. Posebice tu mislim na prokuru, dakle najširi oblik punomoći, trgovačke punomoći gdje se zapravo dodaje u stavku 4. dodatak, dakle prokura mora biti u pisanom obliku, ali ono što smatram da je bitno za poduzetnike pri promjeni te prokure ne morate mijenjati svoje temeljni akt trgovačkog društva, bilo statut, društveni ugovor ili neki drugi pravni akt. To sigurno isto ide za time da se poduzetnici u tom dijelu rasterete. Isto tako rasterete po pitanju, više nema obveze dakle davanja ove izjave o postojanju dugovanja iz bilo koje osnove, dakle doprinosa, plaća ili poreza to će sada se raditi automatski odnosno sud automatski tražiti od nadležnih ministarstva. Smatram da je to dobra stvar. Isto tako u praksi često smo se susretali s pitanjem razloga za utvrđenje ništetnosti ili pobojnosti odluka nadzorni odbora, sada je ovim novim predloženim člankom ja mislim to vrlo jasno razrađeno. Dakle, koji su razlozi za utvrđenje ništetnosti odluka nadzornog odbora, a koji su to razlozi za pobojnost odluka nadzornog odbora. Dotaknut ću se još pitanja jednog Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH koji je ovdje bio, nekako se provukao kroz ovu raspravu od jedne kolegice. Volio bih podsjetiti dakle da je taj zakon ona je nazvala ga lex Agrokor dio pravne stečevine EU. Dakle, osim što je pošao, prošao ovaj postupka utvrđivanja sukladnosti tog zakona sa Ustavom RH, prošao je godinu dana u pregovorima sa Europskom komisijom i pitanje ocjene sukladnosti sa pozitivnim propisima EU odnosno implementiranje u određene konkretne uredbe EU i na taj način ponavljam postao je dio pravne stečevine EU. Zaključno ono što smo rekli na samom odboru, mislim da je kolegica Jelkovac to spomenula u svom uvodnom obraćanju. Obzirom da su ovo četvrte izmjene i dopune ovog zakona u godinu dana i obzirom na opsežnost ovih izmjena bilo bi dobro dakle, čisto radi prakse da se napravi kod slijedećih izmjena i dopuna pročišćeni tekst ovoga zakona. Hvala. Hvala. Kolega Željko Pavić dignuo je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? To nestala ne znači da su nestala legalnim putem nego su jednostavno nestala sa lista zemlje. To znači da je vlasnik koji je bio tko zna odakle odnosno tko iza tih ljudi stoji jednostavno je nestao i više aktivnosti po žiro računima nema, unutar tih poduzeća više aktivnosti nema. Znači nakon toga ostaje samo suludo nakon toga djeluje. To nije legalno gašenje poduzeća. Dakle, Poslovnik ne poznaje ispravak netočnog navoda pa vam moram dati opomenu ovaj time bih zaključio raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

Poštovani državni tajniče

Poštovani zastupnik Pavić.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege.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

Hvala lijepa.